Dobro jutro gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Prelazimo na najavljenu točku dnevnog reda – - Konačni prijedlog Zakona o državnoj potpori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

Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i zastupnik Zlatko Koračević. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti? Da. Gospodin ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Petar Čobanković. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. Dozvolite mi da vas sve skupa pozdravim. I dozvolite mi da u kratkim crtama predstavim Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i dozvolite da kažem da je ovo jedan od vrlo bitnih zakona, kada govorim o Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja onda je to sigurno jedan od najznačajnijih zakona, ali isto tako, s obzirom da …/Ne razumije se./… da je ovo jedan od najbitnijih zakona koji je Vlada uputila Hrvatskom saboru prije ljetne stanke. Odmah ću naglasiti da je naša namjera postupno uskladiti dva još uvijek različita sustava poljoprivrednih potpora hrvatskih i europskih. Posrijedi je propis iz paketa zakona kojim usklađujemo naše zakonodavstvo s propisima Europske unije, međutim donošenjem ovoga zakona je također jedna od mjera iz programa gospodarskog oporavka. Prepoznali smo da je pitanje reforme sustava poticaja jedno od ključnih gospodarskih pitanja koja trebamo urediti kako bismo osigurali još veću transparentnost i učinkovitost u trošenju sredstava državnog proračuna koja kao što znamo nisu neograničena. U kontekstu hrvatskih pregovora s Europskom unijom treba znati da je riječ o neformalnom mjerilu za okončanje pregovora u poglavlju 11. poljoprivreda i ruralni razvoj. Sve to dovoljno jasno govori o važnosti čim skorijeg donošenja ovoga zakona. Zajednička poljoprivredna politika Europske unije podrazumijeva visoki stupanj usklađenosti između zemalja članica u pogledu načina kako se dodjeljuju poljoprivredne potpore. Tu kao što znamo nema previše prostora za neku vlastitu nacionalnu politiku potpore u poljoprivredi, ali odmah želim naglasiti da su ciljevi te zajedničke poljoprivredne politike Europske unije istovjetni ciljevima naše hrvatske poljoprivredne politike. Uz stalno jačanje konkurentnosti u poljoprivredi, ovdje posebno ističem dva cilja, primjeren standard poljoprivrednog stanovništva i poboljšanje kvaliteta života u ruralnom području. Međutim jednako su tako u središtu europske, a i naše politike i prehrambena sigurnost, održivo upravljanje resursima, te briga za okoliš. Stoga sam uvjeren da u postupnom prijelazu na politiku potpore kakva se danas primjenjuje u Europskoj uniji hrvatski poljoprivredni proizvođači mogu samo profitirati. To uostalom potvrđuju i konkretni primjeri većine poljoprivrednika u novim zemljama članicama, kojima je članstvo u Europskoj uniji donijelo povećanje ukupnog dohotka. Jednako su tako uočljive i brojne druge prednosti koje donosi jedinstveno europsko tržište. Ovim zakonom će se postaviti temeljni okvir za upravljanje s više od 90% sredstava kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. To će konkretno značiti za prve dvije godine hrvatskog članstva u Europskoj uniji 2012. i 2013., iznos od približno 10 milijardi kuna. Ta sredstva su bitno veća od onih koje smo u mogućnosti izdvojiti danas, međutim ne smetnimo s uma da je ovo što hrvatska Vlada i hrvatsko društvo danas izdvajaju za poljoprivredu obilato premašuje sve druge nove zemlje članice Treba znati također da propis Europske unije u izravnim plaćanjima u poljoprivredi ima najveću financijsku težinu u odnosu na zajednički proračun. Ni jedan drugi propis kojeg smo do sada preuzeli ili ga trebamo preuzeti ne odnosi se na tako veliki iznos, a to je više od 40 milijardi eura iz zajedničke blagajne ili iz fonda kojim se financiraju direktna plaćanja. I ono što također svi moramo znati je da upravo zbog toga nigdje nije tako detaljno razrađen sustav kontrole trošenja tih velikih sredstava koja se odobravaju za poljoprivredu i ruralni razvoj u Stoga ovim zakonom i mi u Hrvatskoj dodatno razrađujemo važnost kontrole i nadzora trošenja sredstava poljoprivrednih potpora. To naravno pravim proizvođačima, a takvih je po našem sudu ogromna većina, neće predstavljati nikakav problem, i to je ono što i sami proizvođači od nas očekuju. Što je bilo osnovno polazište za izradu ovog zakonskog prijedloga? To je bio dokument što ga je Vlada usvojila još u veljači ove godine, a koji je zapravo konceptualni okvir za našu poljoprivrednu politiku u idućih nekoliko godina. Taj je dokument pozitivno ocijenjen i od strane Europske komisije. Naši europski partneri su ocijenili da je smjer kojim idemo dobar i da se ne smijemo dovesti u situaciju da preko noći mijenjamo sustav, odnosno da odgađamo neke važne odluke. Mi tog dodatnog vremena jednostavno više ni nemamo. Međutim, ovaj reformski prijedlog zakona je u velikoj mjeri rezultat dugotrajnih dogovora s partnerskim skupinama, ministarstva i Vlade, a ne samo pregovora i konzultacija koje smo imali s europskim partnerima. U izradi su sudjelovali i predstavnici proizvođačkih i strukovnih udruga, znanstvenih i savjetodavnih institucija, komora – od Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske poljoprivredne komore i drugih relevantnih skupina. Mnogi su prijedlozi prihvaćeni. Mnoge su stvari tijekom tih konzultacija pojašnjene. Međutim, jasno je da nisu baš svi prijedlozi mogli biti prihvaćeni jer kao što sam rekao u ovom području će i za našu zemlju vrijediti zajednička pravila EU. A ta pravila su najbolji jamac dugoročne održivosti i razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora u našoj zemlji. Zakon je strukturiran na način da prvi dio predstavlja izravna plaćanja za 2011. godinu u kojoj će se zadnji put primjenjivati nacionalni sustav izravnih plaćanja koji uključuje proizvodno vezana plaćanja osim osnovnih plaćanja po jedinici površine i proizvodno vezana plaćanja za 8 najosjetljivijih sektora – mlijeko, krave dojilje, mliječne krave, ovce i koze, svinjogojstvo, tov goveda, duhan, šećerna repa i maslinarstvo. Drugi dio se odnosi na primjenu europskog regionalnog modela jedinstvenih izravnih plaćanja tzv. SPS regionalni model za koji smo se odlučili i koji će se primjenjivati od 2012. godine. To su plaćanja koja u najvećoj mjeri neće biti vezana uz proizvodnju, ali to ne znači da se neće poštivati pravila dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji. Poštivanje tih pravila je uvjet da se uopće ostvari pravo na ovu potporu. Za nekoliko najosjetljivijih sektora za koje se ne može dobiti potpora iz proračuna EU sredstva će se tijekom 3-godišnjeg prijelaznog razdoblja, znači od 2012. do 2014. osigurati u državnom proračunu kao postojeća državna pomoć. Treći dio obuhvaća politiku ruralnog razvoja koja je danas zastupljena s manje od 20% udjela u ukupnim hrvatskim poljoprivrednim potporama, a što bi u iduće 2 godine trebalo biti značajno više. Želim naglasiti da je upravo područje ruralnog razvoja ključ za uspješnu tranziciju sa sadašnjeg modela potpore u poljoprivredi na budući sustav. Nama se nude ogromne mogućnosti, ne samo financijske u području raznolikih mjera ruralnog razvoja i Hrvatska to jednostavno mora iskoristiti. Politika ruralnog razvoja kontinuirano dobiva na važnosti u EU, ono što se predviđa i za razdoblje nakon 2013. godine tj. u novoj financijskoj perspektivi od 2014. do 2020. ide u smjeru ravnomjernije raspodjele potpora između pojedinih zemalja članica, posebice starih i novih te daljnjih smanjenja udjela izravnih plaćanja. Sve to ide u prilog ovom našem strateškom odabiru iako se dakako nećemo odreći naših prava na izravna plaćanja, a što smo vrlo jasno ugradili i u prijedlog ovoga zakona. Naša je namjera da Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju raspravimo u Hrvatskom saboru i da ga naravno Hrvatski sabor donese. Na taj način želimo jasno pokazati najmanje 2 stvari. Prvo, našu spremnost za okončanje poljoprivrednih pregovora na jesen ove godine što je preduvjet za okončanje ukupnog pregovaračkog procesa. Nadamo se do konca ove godine. Međutim, čini mi se da je još važnije da u skladu s našim programom gospodarskog oporavka pravodobno donesemo zakonski okvir kojim pripremamo naše poljoprivrednike na daljnju reformu sustava poljoprivredne potpore koja slijedi od početka 2011. godine. A to znači, pravodobno objelodanjenje i transparentan okvir za sve vrste potpora koje će poljoprivrednici imati na raspolaganju, ali i ovo, posebno naglašavam unaprijed, poznat financijski okvir po kojima će se ostvarivati ta potpora. Želimo pravodobnim donošenjem ovog zakona imati dovoljno vremena da tijekom druge polovice ove godine putem naših stručnih službi, ali i drugih raspoloživih kanala komunikacije doprije informacija o ovome zakonu i mogućnostima koje on nudi poljoprivrednicima, baš do svakog poljoprivrednog gospodarstva. To će biti naša prioritetna i stalna aktivnost jer mi želimo da ova jedinstvena prilika koja nam se nudi i koju poljoprivredi i poljoprivrednicima donosi članstvo u EU bude iskorištena u najvećoj mogući. S naše strane učinit ćemo sve da to tako bude. Poštovane gospođe zastupnice, poštovani gospodo zastupnici spreman sam isto tako i u daljnjem tijeku rasprave odgovoriti na vaša moguća pitanja koja će se pojaviti u raspravi. Hvala lijepo. Gospođa Dragica Zgrebec, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, ministri, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj raspravio je na 35. sjednici prijedlog Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i to kao

HGK-a, HOK-a, HPK-a, HUP-a, Hrvatskog seljačkog saveza, Hrvatskog saveza zadruga, predstavnici udruga seljaka i poljoprivrednih proizvođača. U raspravi je istaknuto da je ovaj zakon neformalno mjerilo o poglavlju o poljoprivredi. Zakon je predodređen dokumentom Reforma sustava poljoprivrede potpore u Hrvatskoj u razdoblju 2010/2013. Konceptualni okvir za poljoprivrednu politiku pretpristupnom razdoblju usvojenom u veljači 2010. godine. Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju odrediti će smjer u Hrvatskoj poljoprivredi ne samo u vremenu prije članstva već i od trenutka članstva u Europskoj uniji odnosno određuje budućnost Hrvatske poljoprivrede i njezin daljnji razvoj. Ocijenjeno je da ovaj Zakon najvažniji u poljoprivredi jer predstavlja raspodjelu novca za poljoprivredu iz državnog proračuna i iz fondova Europske unije. Procijenjeni puni iznos godišnje omotnice, za izravna plaćanja od 373 milijuna eura i 352 milijuna eura za ruralni razvoj. To je dobar financijski okvir no važno je odrediti pozicije pojedinih sektora jer će to utjecati na razvoj ukupne poljoprivrede. Iskazano je mišljenje da štednja vezana uz državni proračun treba biti u funkciji razvoja i povećanja proizvodnje u poljoprivredi te da ne smije rezultirati smanjenjem konkurentnosti. Zabrinjavajuće je da će pojedini sektori ostati potpuno kao što su svinjogojstvo i pčelarstvo ili dijelom bez potpore. U 2009. godini ukupni potpore u stočarstvu bile su oko milijardu i 300 milijuna kuna a plan za 2011. je oko 730 milijuna kuna. U 2009. godini, za mlijeko je isplaćeno oko 348 milijuna a u 2011. predviđa se 145 milijuna kuna. Dodatnu težinu ova smanjenja imaju obzirom da je 2011. definirana kao referentna godina koja će dugoročno plasirati put potpora, te se na temelju nje utvrđuju prava na plaćanje u budućnosti. Sektor mljekarstva je posebno osjetljiv stoga je predloženo povećanje jediničnog iznosa po kilogramu mlijeka sa 0,50 na 0,55 kuna Naime, zbog promjena stanja u tržištu mlijeka, iznimno velikih ulaganja pojedinih proizvođača u proteklom razdoblju kao i kreditna prezaduženosti ovakvo smanjenje proizvodnog vezanih poticaja u mljekarstvu može dovesti veliki broj proizvođača mlijeka u nepovoljan financijski položaj. Nadalje, u Republici Hrvatskoj još uvijek 14% od ukupne proizvodnje mlijeka ne ispunjava Europske uvjete te bi ukidanje potpora u kratkom razdoblju moglo dovesti do smanjenja proizvodnje mlijeka koja je u Hrvatskoj još uvijek nedostatna. U tom smislu je predloženo da se do ulaska u Europsku uniju zadrže potpore za mlijeko koje ne ispunjavaju parametre Europske kakvoće. Izraženo je nezadovoljstvo dosadašnjom poljoprivrednom politikom a osobito što još nije donesena Strategija plan i program ruralnog razvoja, a stožerni dio buduće Europske politike u Hrvatskoj biti će politika ruralnog razvoja. Iznesen je podatak da u Europskoj uniji egzistira oko 90 mjera ruralnog razvoja, vrijeme je izgubljeno a o našoj spretnosti, spremnosti ovisi mogućnost korištenja za nas još uvijek virtualnog novca. Obzirom na iskustva korištenja SAPARD pretpristupnog fonda imajući u vidu važnost apsorpcijske sposobnosti upitna je mogućnost da se djelotvorno i na odgovarajući način iskoriste financijska sredstva Europske unije u sklopu provedbe IPA pretpristupnog fonda. Ocjenjeno je da ovaj Zakon nastavak loše politike, potpora koja je najnepravednija od svih u Europskoj uniji u kojoj su profitirali veliki proizvođači a mali su nestali. U raspravi su pak i pohvaljeni napori i odlučnost u namjeri okončanja pregovora u osjetljivom području poljoprivrede. Iskazano je zadovoljstvo obzirom na razinu financiranja naše poljoprivrede u tri referentne godine, a koja je bila znatno iznad one u 12 novih članica Funkcionalni sustavi IAKS trebaju omogućiti uspješnu provedbu programa za veći broj korisnika već od 2011. godine, te su stoga u programskom okviru mjera za 2011. godini koji se utvrđuju ovim Zakonom, a koje će sukladno mogućnostima financirati isključivo iz nacionalnog proračuna. Stoga je iskazana i bojazan što će se dogoditi ako taj sustav ne bude uspostavljen tako da efikasno funkcionira. Naglašena je brzina kojom Europska unija u sklopu zajedničke politike te što je s našom pripremljenosti na to. Naši problemi proizlaze iz nekoliko urednosti, vrlo skupih inputa a upitno je kako će se naši poljoprivredni proizvođači nositi sa više strukom sukladnošću i modulacijom, obveznim statusom obveznika poreza na dohodak, kao i uvjeta za ostvarenje prava na izravna plaćanja. Postavljeno je pitanje zašto se posebnom potporom za spašavanje i restrukturiranje ne obuhvate i ostala poljoprivredna gospodarstva. Imajući u vidu sve otežavajuće okolnosti iskazana je nužnost potpore u organiziranju poljoprivrednih proizvođača u sustav zadruge kooperanata. Posebna važnost dana je osiguranju proračunskih sredstava za financiranje provedbe ovog Zakona. Naime, nakon ulaska u Europsku uniju Hrvatska će poljoprivreda iz Europskih fondova na raspolaganju imati gotovo 800 milijuna eura, za izravna plaćanja i ruralni razvoj. Ključno je u 2011. godini za izravna plaćanja osigurati oko 400 milijuna eura zbog dodjele prava u 2012. Manji iznosi od ovoga staviti će Hrvatsku poljoprivredu u nepravedan položaj u odnosu na ostale zemlje članice EU s čijom se konkurencijom Hrvatska poljoprivreda već danas suočava na domaćem ali i na europskom tržištu. Pa vas molim s obzirom da smo na brzinu pisali ovo Izvješće, i za jedan ispravak, nakon provedene rasprave, Odbor je odlučio većinom glasova 8 za i 2 suzdržana predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju uz 8 amandmana koji se odnose na članak 3., članak 4., članak 11., članak 22., 61. i 73., eto to bi bilo uglavnom sve. Hvala lijepa.

netočan navod da je pčelarstvo u nezavidnoj poziciji u ovom, ja bih samo htjela reći da nije obzirom da Hrvatski pčelarski savez već priprema za nove ove potpore, s tim da je gotova nacionalna strategija Hrvatskog pčelarstva i 5,5 tisuća registriranih pčelara upoznato je sa tom Strategijom. I već u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede sredstva će se preusmjeriti na druge programe, znači zaštita zdravlja pčela, što je jako važno, uređenje mjesta ... pčelara, za informatizaciju, organizaciju, niz drugih programa. To govorim zato što sam u stalnom kontaktu s njima i oni su se doista pčelari pripremili za ovo i oni to na način i podržavaju i posebice u mjerama ruralnog razvoja. Evo hvala vam lijepa, ništa nije bilo, evo ja sam danas dobila informaciju. Ostali odbori, izvjestitelji, žele li uzeti riječ? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika SDP-a, uvažena kolegica DRagica Zgrebec. Izvolite kolegice. Kolegice i kolege, prijedlog se temelji ovog Zakona, na zakonodavstvo Europske unije, odnosno zajedničkoj poljoprivrednoj politici uz određena odstupanja koja se mogu primjenjivati do punopravnog članstva Hrvatske Europskoj uniji. Drugim riječima, 211. predstavlja bitne promjene u dosadašnjoj politici poljoprivrednih potpora u Hrvatskoj što će imati značajne posljedice za velik broj poljoprivrednih subjekata. malo smo naučili iz iskustva novih članica Europske unije koje se nisu dovoljno dobro pripremile za poljoprivredne pregovore što je rezultiralo nepovoljnim poljoprivrednim sporazumom za njihove poljoprivrednike. Zajednička poljoprivredna politika Europske unije od 2005. godine znači prijelaz s direktnih individualnih plaćanja za ratarstvo i stočarstvo na jedinstveno plaćanje po gospodarstvu ako se udovoljava uvjetima zaštite okoliša, zdravlja biljaka i životinja, dobrobiti životinja i dobre poljoprivredne prakse. Zemljama članicama ostavljena je također i mogućnost da uz jedinstveno plaćanje mogu u različitim kombinacijama koristiti i neka proizvodna plaćanja. Posebna pozornost daje se ruralnom razvoju odnosno sve više sredstava se osigurava za programe i projekte za razvitak ruralnih područja koje koriste svi stanovnici tih područja, a ne samo poljoprivrednici. Ovakav sustav zahtijeva učinkovitu administrativnu kontrolu plaćanja pa se i tome daje velik značaj. Predviđa se da će nova reforma zajedničke poljoprivredne politike nastupiti nakon 2013. godine. To znači da u Hrvatskoj moramo hitno usvojiti sadašnja pravila i istovremeno se pripremati za nova u sektoru poljoprivrede. U dosadašnjem razdoblju naglasak je bio na administrativnim promjenama koje treba učiniti kako bi se mogli primijeniti europski standardi o zdravlju biljaka i životinja, potpore i standardi kvaliteti te ruralnom razvoju. U tom smislu trebalo je izgraditi integrirani administrativni i kontrolni sustav, osnovati i staviti u funkciju Agenciju za plaćanje, izgraditi sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, administrativni kapacitet za ruralni razvoj te uskladiti veterinarsku i fito sanitarnu legislativu. Nadalje, kopenhaški kriterij za članstvo vezan uz konkurentnost podrazumijeva da se poljoprivrednici mogu nositi s konkurencijom u uvjetima slobodne trgovine, a razvoj ruralnog gospodarstva može se ostvariti jedino uz konkurentnu poljoprivredu. Zato ruralni razvoj u Hrvatskoj mora biti dio regionalne politike i razvoja Republike Hrvatske. Koliko smo uspjeli u ovom poslu mi zapravo u Parlamentu nemamo dovoljno spoznaja pa bi bilo dobro da eto i Parlament dobije kroz jedno izvješće informaciju koliko smo učinili u ovom administrativnom smislu. Ovaj kratki uvod samo oslikava probleme koji nas tek očekuju. Sadašnje stanje u poljoprivredi u Hrvatskoj nije dobro. Dosadašnja poljoprivredna politika od zemljišne do proizvodne i tržišne nije dala očekivane efekte u smislu konkurentnosti, veće i kvalitetnije proizvodnje, promjene strukture, posebno u ratarstvu i smanjenju uvoza. Česte promjene politike i stimuliranje da veliki sustavi koji integriraju preradu i trgovinu u svoj sastav uključe i primarnu poljoprivrednu proizvodnju dovoljnu za njihove prerađivačke kapacitete ostavili su poljoprivrednike na brisanom prostoru. Zato su i učestali pritisci na državu od toga da bi ona trebala učestvovati u formiranju cijena do otkupa proizvoda jer se ne pronalaze efikasni načini organiziranja tzv. malih proizvođača izvan velikih proizvodnih i trgovačkih sustava. Prijedlog zakona temelji se na regionalnom modelu jedinstvenih izravnih plaćanja pri čemu je cijeli teritorij Hrvatske jedna regija. S obzirom na značajne prirodne i klimatske različitosti možda se moglo razmišljati i na još nekoliko regija, npr. na krško i jadransko područje. Nadalje, primjenjuju se različiti iznosi plaćanja po hektaru za livade i pašnjake te ostalo poljoprivredno zemljište, zadržava se osam vrsta proizvodnih plaćanja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, uvodi se nacionalna rezerva za osjetljive sektore te posebna prava plaćanja za farme bez zemlje u sektoru mlijeka, goveđeg mesa, ovaca i koza. Kod ovog posljednjeg smatramo da bi trebalo voditi politiku da ovakve farme prioritetno dobiju dugogodišnji zakup upravo državnog poljoprivrednog zemljišta. 2011. uzima se kao referentna godina na temelju koje se utvrđuju prava na plaćanje u budućnosti. Podloga zakona je Reforma poljoprivrednih potpora i ruralnom razvoja 2010.-2013. koja je usklađena s Europskom komisijom i samim tim je i zakon definiran i teško je praviti određene intervencije u sam tekst zakona. Novim sustavom potpora najviše će stradati stočarska proizvodnja jer su tu učinjene i najveće promjene. Samo nekoliko primjera ću navesti. Umanjuje se potpora s naslova klaoničke premije u govedarstvu koja sada iznosi 500 kuna uniji je predviđena takva premija za klanje odraslih goveda u iznosu od 80 eura. Značajno se smanjuju ukupni novčani iznosi potpora za mlijeko, a postoje i prijedlozi za uvođenje kategorije ekološke proizvodnje mlijeka na što u Hrvatskoj imamo dobre uvjete, međutim ovim zakonom to nije predviđeno. Najveće su promjene u svinjogojstvu jer se razina potpora spušta sa sadašnjih oko 100 na samo 30 milijuna kuna, a 2012. ukida se i potpora za krmače. Primjedbe koje se odnose na stočarski sektor u kojem će nacionalna omotnica u odnosu na sadašnje iznose biti umanjena za oko 45% dolaze iz svih gospodarskih asocijacija koje okupljaju proizvođači iz ovog sektora, a prijedlozi se svode na to da je potrebno provesti postupno smanjenje proizvodnih potpora u stočarstvu u razdoblju od 3 do 5 godina. Poseban je problem konkurentnosti naše poljoprivredne proizvodnje o kojem zapravo malo što poduzimamo. Nekonkurentnost proizlazi od mnogo čimbenika kao što je sitan posjed, neuređeno zemljište, niska tehnološka i obrazovna razina velikog broja seljačkih gospodarstava, ali i iz visokih cijena inpute od energije do reprodukcijskog materijala i javnih davanja. Uvjeti za ostvarenje potpora koji se odnose na višestruku sukladnost, modulaciju, a posebno uvjet da korisnici potpora moraju biti u sustavu poreza na dobit, drugim riječima da vode poslovne knjige, da plaćaju poreze i doprinose, dodatno će otežati da velik broj sadašnjih korisnika zadrži ovaj status. Zakon donosi značajne novine u segmentu ruralnog razvoja, odnosno preraspodjele potpora u korist potporama ruralnog razvoja. No u tom segmentu smo malo učinili jer se tek u 2011. predviđa donošenje Strategije, plana i programa mjera ruralnog razvoja. Treba podsjetiti da smo nakon usvajanja i ratificiranja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju već u 2002. godini započeli zakonodavnu reformu u sektoru poljoprivrede. Donešen je i Zakon o poljoprivredi i Zakon o potporama koji je uveo i nove kategorije potpora od potpore dohotku do potpore ruralnom razvoju. Ali smo do danas imali puno praznog hoda i izgubljenog vremena, pa sad u samo nekoliko mjeseci moramo učiniti za neke poljoprivredne segmente drastične rezove. I na kraju imamo jedno pitanje. S obzirom da je zakonom utvrđena nacionalna omotnica za 2011. godinu za izravna i proizvoljna plaćanja zato bismo trebali dobiti odgovor iz kojih sredstava će se isplatiti 205 milijuna kuna koje je dogovoreno za isplatu poljoprivrednicima putem poslovnih banaka dospijeva 30.6.2011. godine. Hoće li to biti dopunska sredstva u poljoprivrednom proračunu. S obzirom na to da trebamo čim prije završiti pregovore sa Europskom unijom, da smo reformu potpora i usaglasili klub SDP-a će glasati za donošenje ovog zakona. Hvala lijepo kolegici Zgrebec. U ime predlagača ministar Petar Čobanković. Izvolite ministre. Hvala lijepa. Prije svega ja bih rekao na potpori da će klub SDP-a glasati za donošenje ovoga zakona. Ali evo isto tako dozvolite mi da ovih par nedoumica koja je uvažena zastupnica gospođa Dragica Zgrebec u ime kluba SDP-a iznijela, pa dozvolite da pokušam pojasniti. Evo krenut ću od ovog zadnjeg dijela vašeg upita. Sukladno zakonu i načinu isplate potpora novčanih u Europskoj uniji potpore se isplaćuju retroaktivno. Znači, potpore iz jedne godine isplaćuju se u sljedećoj godini. To znači da će ove potpore za koje se odnosi u 2011. ovaj zakon praktično biti isplaćene, u najvećoj mjeri bit će isplaćene u 2012. godini. 205 milijuna to je nešto manje oni će biti isplaćeni i nalazit će se u proračunu 2011. godine kada se budu isplaćivale gro potpora iz 2010. godine. E sad dozvolite, mislim da možda u samom objašnjenju nisam bio toliko precizan jer sam očekivao da ću možda i kroz ovaj dio uvjetno rečeno odgovora moći neke stvari direktnije i konkretnije reći. Pa evo dozvolite prije svega da kažem da se Hrvatska kada smo se opredjeljivali opredijelila za tzv. SPS regionalni model. To sam rekao. Od 12 novih zemalja članica Europske unije jedino se Republika Slovenija opredijelila za ovaj model dok se ostalih 11 zemalja opredijelilo za tzv. SAPS model što znači da je ili da što jednostavnije kažem da se financijska omotnica dijeli sa brojem hektara i na bazi hektara se isplaćuju direktna plaćanja koja postaju plaćanja po gospodarstvu. To u praksi rekao bih nije se dobro pokazalo. Primjeri naših prvih susjeda Mađara nam pokazuju da je praktično došlo od ulaska do danas do značajnog smanjenja upravo stočarske proizvodnje, a da se biljna proizvodnja iskreno govoreći ona je značajno digla i povećala svoju konkurentnost, ali na žalost došlo je do smanjenja stočarske proizvodnje pa je to ja bih rekao u onim osnovnim pokazateljima u proizvodnji mlijeka, u tovu junadi i svinjogojstvu ona se otprilike gotovo trostruko smanjila od prije ulaska do dana danas. Iz tih razloga, ali isto tako i poznavajući raznolikost hrvatske poljoprivrede koja je praktično raznolika kao što su raznolika i hrvatska područja i Hrvatska bez obzira što je relativno mala zemlja ima i ja mislim da je to hrvatsko bogatstvo ima veliku raznolikost. Tako isto i u poljoprivredi imamo veliku raznolikost. Jedno je poljoprivreda u Slavoniji ili da kažem u istočnom dijelu naše Domovine gdje praktično je gro oraničnih površina, gdje je velika zastupljenost poljoprivrednih površina. Zatim u sjeverozapadnoj Hrvatskoj gdje imamo najrazvijenije stočarstvo od mliječnog govedarstva do tova junadi i tova svinja, a relativno manje oranične površine ili da kažem značajno manje oranične površine kada kompariramo sa brojem grla u odnosu na Slavoniju i do onoga dijela rekao bih mediteranske poljoprivrede koje imamo u priobalju, otocima i u ovim rekao bih južnim dijelovima. Iz tih razloga Hrvatska se opredijelila za taj tzv. SPS model koji nam omogućava da osim nevezanih plaćanja po jedinici površine, znači imamo i mogućnost vezanih plaćanja za kravu dojilju, ovce i koze. Ali isto tako, mi smo kroz konceptualni okvir i u izradi kada smo radili konceptualni okvir mi smo izvršili analizu naših osjetljivih i važnih sektora i tada smo praktično definirali ovih 8 osjetljivih sektora. To je isto tako oko toga se vodila i rasprava i sa partnerskim skupinama, sa komorama, sa udrugama i i na osnovu toga smo definirali ovih 8 osjetljivih sektora koje sam nabrojao da ih dalje uvjetno rečeno ne nabrajam. Isto tako, kod donošenja konceptualnog okvira mi smo morali voditi računa i o o usklađenosti sa zajedničkom poljoprivrednom politikom i mi znamo, ali isto tako znaju i naši poljoprivredni proizvođači i to su oni davno znali da ovakvi uvjeti kakve mi imamo u dijelu stočarstva poglavito u proizvodnji mlijeka da na žalost oni takve uvjete neće moći ostvariti ulaskom u Europsku uniju, Ali mi smo svjesno, jedan od naših ciljeva je bio povećati stočarsku proizvodnju sa posebnim naglaskom na proizvodnji mlijeka i mogu kazati da smo u tome u velikoj mjeri To je konstatirala i gospođa Zgrebec da smo od 2003. do 2009. godine povećali proizvodnju mlijeka za 30%, da smo kvalitetu mlijeka sa nekih 22% 2003. godine mlijeka koje je udovoljavalo EU kriterijima. Ali ja ovo ne govorim, ne bih želio da ovo bilo tko shvati u nekom negativnom kontekstu što govorim. Takva je bila situacija. Mi moramo znati da je tek 2002. godine u Hrvatskoj formiran kontrolni laboratorij za praćenje kontrole mlijeka i to je stvorilo pretpostavku i tada se kroz reformu poljoprivrede praktično i definira i cijena mlijeka na bazi kvalitete i na taj način se stimuliraju poljoprivredni proizvođači, proizvođači mlijeka da daju poseban rekao bih napor kako bi tu kvalitetu svoga mlijeka povećavali, jer mu se to odražava i na cijeni. I mi smo sada došli, prošlu godinu smo završili sa nekih 84% mlijeka koje udovoljava EU standardima. To je ogroman iskorak i to kada mi prezentiramo i Europskoj Komisiji ili kad prezentiramo našim kolegama na sastancima bilateralnim koje mi imamo, moram kazati da za to dobivamo značajne pohvale. I evo u tom segmentu smo mi išli svjesno i sa visinom potpora i svjesno idemo i od prošle godine od 6. mjeseca sa štićenjem cijene mlijeka. Zašto? Ovo je sektor koji je imao možda najveću propulzivnost, najveća ulaganja, najviše je učinjeno na izgradnji novih farma, najviše je investirano na nabavki kvalitetne stoke i mi tu, naši ti proizvodni rezultati su izuzetno izuzetno dobri. Ali ovo opterećenje koje naš poljoprivrednik u relativno kratkom vremenskom periodu ima, veliko zaduženje, veliki kreditni anuiteti, izuzetno opterećuje proizvodnju jer nije isto, i natjecati se sa nekim tko je, tko nije imao takav, ili nije morao u takvom kratkom vremenskom periodu imati toliko ulaganje i toliko opterećenje po litri mlijeka, iz tih razloga smo svjesno išli da konsolidiramo ovaj sektor. I odgovorno mogu i kao ministar kazati da u najvećoj mjeri sektor mlijeka će se do konca ove godine konsolidirati, da će se praktično konsolidirati i na taj način dočekati spreman da može od 2011. godine ući u novu fazu i da je ovo maksimum što smo mi mogli ostvariti ovih 7 eurocent. I mi očekujemo da će tih 7 eurocenti kroz nacionalnu rezervu, postati i dio trajnog prava, iako se zna da je maksimalna potpora u Europskoj uniji za mlijeko po litri, ili kilogram mlijeka 3,14 eurocenti, a mi idemo sa 7, jer smo to procijenili da je to neki prag. To naravno pravdamo, jer mljekarstvo je i najveći gubitnik kad gledamo nacionalne potpore i ono što će bit u Europskoj uniji, i ocjenjujemo da je to realno da to možemo obraniti i da to može postati njihovo trajno pravo. Sve iznad toga bi bilo neodgovorno i neozbiljno. S druge strane evo i lampica mi je upaljena, dozvolite da kažem, na žalost sektor svinjogojstva. Nema teoretske šanse i nema tu ni pregovarača niti bilo koga koji može osigurati da u ovome rekao bih zadnjem pretpristupnom periodu, a isto tako i u pristupnom periodu da sektor svinjogojstva može ostvarivati poticaj. To je, nije sukladno zajedničkoj poljoprivrednoj politici. U sektoru tova junadi mislim da smo polučili zadovoljavajući nivo potpora, i s kojim naši proizvođači ili tovljači junadi neće biti nekonkurentni na europskom tržištu. Evo to su rekao bih neke, neki razlozi zbog čega mi nismo imali puno prostora. S druge strane. Evo samo da kažem par rečenica o našem administrativnoj usklađenosti. najbolji pokazatelj naše administrativne usklađenosti je da smo početkom 6. mjeseca imali revizore vezano za Agenciju za plaćanje, koji su, a to je mjerilo za zatvaranje poglavlja 11., koji su evidentirali značajan veliki napredak, što znači da će praktično Hrvatska i Agencija za poljoprivredu odraditi onaj potrebiti dio, od arkoda i svega ostalog jer to su pokazala i revizija i revizori Europske Komisije, i praktično mogu kazati da smo mi to mjerilo otklonili. Ja sa svojim suradnicima u petak imam sastanke u Europskoj Komisiji sa 3 …/Ne razumije se./…, sa poljoprivredom, sa sigurnost hrane i sa ribarstvom. Sva tri poglavlja od kojih sigurnost hrane, evo npr. jedno od izuzetno teških poglavlja je praktično gotovo. Ono je pred zatvaranjem. Ovim zakonom i revizijom Agencije za plaćanje mi smo u velikoj mjeri, stvaramo pretpostavku da negdje u 9., 10. mjesecu možemo zatvoriti i ovo izuzetno teško i zahtjevno poglavlje 11. poljoprivreda. To dokazuje da smo mi praktično onaj administrativni i uskladbeni dio praktično, to je najbolji pokazatelj, ja ne moram dalje ništa više pričati ako su zadovoljili revizori Europske Komisije znači da smo mi taj posao odradili. odradili. Evo hvala lijepo. Bit će vjerojatno još prilike pa ću možda još neka pojašnjenja dati. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo ministru. Dalje, idemo s raspravom po klubovima. U ime kluba nacionalnih manjina, uvažena kolegica Zdenka Čuhnil. Izvolite kolegice. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre, tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju pred nama je i novi model poticaja, znači za 2011., za 2012., kada se već računa i s mogućim europskim sredstvima, ako 1.1.2012. uđemo u Europsku uniju. No jesmo li spremni i koliko boriti se za svaki euro iz zajedničke blagajne sa 27 zemalja, pogotovo sa starim članicama Europske unije Francuske, Britanije, Njemačke, koje bi najradije i zadržale stare modele subvencioniranja i zaista da ne moraju to dijeliti s nikim. Hrvatska će činiti Europskoj uniji manje od 1% stanovništva i daleko manje od 1% gospodarstva što je na granici statističke pogreške, pa stoga ne smijemo prepustiti hrvatsku poljoprivredu, jer ona za njih i nije važna, samo subvencijama i potporama Europske unije, nego moramo ju osposobiti, tehnološki opremiti, jer zasigurno da će nam EU diktirati što će se i kako proizvoditi, ali mi ipak moramo imati vlastitu poljoprivrednu politiku, obrađivati što više zemlje s poželjnim kulturama, imati što kvalitetniju opremu ne govoreći samo o agrotehnici, za dobru pripremu ulaska bitna je i edukacija poljoprivrednika u samoj poljoprivrednoj struci, ali i o načinu rada europskih fondova, i da znaju kako koristiti sredstva. I ono najvažnije, moraju shvatiti i zakonitosti tržišne ekonomije. Jedna od glavnih prednosti Europske unije je zajednički proračun i fondovi, iz kojih se financiraju projekti bitni za razvoj svake članice. Jedina je mana što se do tih sredstava teško dolazi, i prava je umjetnost izvući iz zajedničkih fondova više nego što se uplatilo. Zbog važnosti poljoprivrede za sve europske zemlje, izdvajanja za poljoprivredu druga su najveća stavka europskog proračuna, čine gotovo 40% i sve je diktirano zajedničkom poljoprivrednom politikom. Normalno, na prvom mjestu u novije vrijeme su ulaganja u istraživanje, inovacije, zapošljavanje i regionalni razvoj za što europski proračun izdvaja 40% svoga proračuna. Rastuća potražnja za prehrambenim proizvodima uslijed snažnog rasta potražnje u brzo rastućim ekonomijama Kine, Indije, nagli skok cijena 2008. godine svih poljoprivrednih proizvoda dovele su do promjene zajedničke poljoprivredne politike, odnosno još uvijek se zajednička poljoprivredna politika pokušava mijenjati u smislu. Ukinuta je obveza stavljanja 10% površina bez usjeva, odnosno poznato ugorenje, žele se ukinuti i kvote sa 2015. i potpuno se želi razdvojiti visina subvencija od količina proizvodnje sa željom da se potaknu poljoprivrednici da prate tržište i ulaze u one proizvodnje koje će im dobiti dobit, a kod nas bi to u prijevodu značilo da poljoprivredna kultura koja ne može naći kupca ne može se prodavati ili ne bi se smjela prodavati državi tako što se blokiraju Sredstva prikupljena modulacijom žele se usmjeriti u ruralni razvoj. Poticaji za poljoprivredu u Hrvatskoj su viši nego u mnogim zemljama EU pa i pored toga imamo nezadovoljne seljake. Cijena pšenice i troškovi koji maše se s njima, izračunali su poljoprivredni fakulteti, no zaboravljamo da cijenu ne diktiraju samo troškovi već i prinos i da je naš prinos samo 2 tone viši, odnosno umjesto 4, 6 tona, kao što je u Mađarskoj i naša bi cijena zasigurno bila u granicama 80, 90 lipa itd. Danom ulaska u EU Hrvatska mora primjenjivati onakav sustav potpora zasigurno kakav je u uniji. Neke potpore ćemo morati ukinuti, neke nove uvesti. Smanjuje se potpora za izravna plaćanja uz povećanje potpora za ruralni razvoj. dobro je da ćemo i dalje imati samoopskrbna gospodarstva koja glavni prihod ostvaruju ili izvan poljoprivrede ili prije svega su to staračka gospodarstva koja će i dalje uživati potporu dohotku. No, ciljanom skupinom i dalje ostaju tržišno orijentirana poljoprivredna gospodarstva. Do 2008. godine imali smo sva izravna plaćanja proizvodno vezana. Ipak nisu postignuti znatni rezultati u povećanju svih proizvodnji niti je Hrvatska postigla samodostatnost u bilo kojem poljoprivrednom proizvodu osim onih koje smo ranije stalno spominjali pšenica, kukuruz, vino, jaja, odnosno meso peradi. Mislim da možemo pozitivno govoriti o mlijeku, govorila je i kolegica Zgrebec, govorio je i ministar, i to je zaista područje u kojem smo napravili veliki iskorak. Međutim, kada je u pitanju proizvodnja svinjskog i goveđeg mesa, ali jednako tako i pitanje povrća, voća za što imamo zasigurno dovoljno potencijala te su proizvodnje ipak još uvijek nešto malo jače samo, a na razini su '90-ih godina. Moram reći da mesa imamo još manje o čemu nam najviše govori, a neki dan smo imali priliku pratiti podatke koju sirovinu koristi 5 prerađivačkih industrija gdje je rečeno da praktički 90% svojih potreba oni uvoze. Gledajući neki dan i sastav Podravkine Vegete u njoj gotovo nema hrvatske komponente. Od češkog pastrnjaka, poljske mrkve, alžirskog luka pa sve do uvezene soli, a govorimo o našem izvoznom brendu. Prema tome, itekako bismo se morali zamisliti što je sa našim povrćem, našom sušarom itd. Naime, vežem to sada sa dalje sredstvima osiguranima u državnom proračunu koji čine nacionalnu omotnicu za 2011. i koja se dijeli kao što je ministar rekao na izravna plaćanja, znači za plaćanja po poljoprivrednoj površini. Mi ćemo sada imati kategoriju livada i pašnjaka koji su oni granici zasada maksimalnih 700 kuna ili 702 kune i imat ćemo sve ostale ratarske kulture koje će biti pod jednom stavkom plaćanja 2000-te 55 kuna. Dobro je da imamo proizvodno vezana plaćanja, ovdje je naglašeno da će to biti maslinovo ulje, šećerna repa, duhan. Ali upravo zato sam i namjerno naprijed rekla zašto baš samo te kulture. Što je sa upravo voćem, povrćem? Zašto nismo još neko vrijeme iskoristili neke dodatne poticaje da upravo u tom dijelu postignemo veću proizvodnju? Puno smo kažem napravili u mljekarstvu, ali smo se zaista i trudili sa iks mjera, iks intervencija. Nismo li trebali u ovom segmentu, ponavljam, gdje imamo dovoljno potencijala nešto odraditi? U stočarstvu je rečeno da je izdvojeno krave dojilje i mliječne krave, iako ne vidim razliku. Vidim razliku po nazivu, vidim razliku i po sadržaju, ali pitala sam stočare koja je razlika i malo su mi se nasmijali. Kažem, vidim objašnjenje u zakonu po čemu su one tako razdvojene, ali trebalo je definirati mliječne krave kategorija koja se koristi na jedan način, odnosno mliječne krave na drugi način, a ne da imamo krave dojilje i krave muzare što je malo nedefinirano. Dobro je da u stočarskom segmentu potiče se posebno i tov goveda, da se potiču posebno i rasplodne krmače. No, ne vidim zašto se nismo uspjeli izboriti da imamo posebnu poziciju i tova prasadi? Jer moram reći da jasno je da EU ima suficit toga mesa, ali Hrvatska nema dostatno toga mesa, Hrvatska ima dosta problema i možda smo se trebali izboriti za poseban status kad smo već ovdje izdvojili rasplodne krmače. I proizvodnja odojaka koje itekako danas uvozimo zasigurno da su zaslužili to posebno izdvojeno mjesto, ali mislim da smo trebali nadograditi upravo i onda proizvodnju svinjskog mesa. Kažem, znam kako reži Europa, ali možda naši pregovarači su mogli možda nešto učiniti i ovdje. 2012. provodit će se već program jedinstvenih plaćanja sukladno zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU i normalno zadržat će se regionalno praćenje po površini koje sam naprijed spomenula. Drugi segment je nacionalna rezerva kao sredstva dodatnih prava na plaćanje osjetljivim sektorima prema objektivno definiranim kriterijima i normalno treće su proizvodno vezana plaćanja kao prava na premije. Dalje, slijede prava na plaćanje i posebno proizvodno vezane potpore te ruralni razvoj koji obuhvaća sve dosadašnje potpore dohotku, kapitalna ulaganja, ekološku proizvodnju, osiguranje od mogućih šteta. Ove se godine tek sređuje sustav za identifikaciju zemljišnih čestica … /Govornica se ne razumije./… nešto kasnije. Ja se nadam da zaista će u ovoj godini biti sređen. Pitanje je u kojoj je fazi integrirani sustav za administraciju izravnih plaćanja? Jasno je da je to Agencija za plaćanje. No znamo da on treba platiti ne samo postojeći sustav Arcod već evidentirati sva prava na plaćanja, sustav za identifikaciju i registraciju životinja, identifikaciju poljoprivrednih gospodarstava, pred njima je jedan veliki obim posla. Pitam da li su kadrovski opremljeni, financijski opremljeni. Jer do sada naš poljoprivrednik vrlo često u datom momentu nije znao za što je primio sredstva, često ni za koju godinu što je kod njih stvaralo zbrku i nezadovoljstvo, prema tome, nadam se da će Europska unija barem u odnosu na na informiranje, na podatke, prisiliti nas da damo jasnije odgovore. Jače jer se radi o jačim kontrolama, posebno na terenu sankcioniranja odstupanja putem umanjenja isplata do isključivanja ukupne isplate, koje zahtijevaju jasne naputke i pravilnike koje će morati ministar propisati. Znam da je već poznat financijski paket za Hrvatsku ukoliko zaista 1. siječnja 2012. uđemo u Europsku uniju. Podaci su različiti što se tiče i ruralnog razvoja i tržišne mjere, no ovisno tko šta pribraja, no važno je da predlagatelj Zakona navodi da su izravno plaćanje pored njih najizdašniji dio potpore i važnu sastavnicu prvog stupa da čine tržišno i instrumentalne mjere, što smo već i ozakonili ranije Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Gdje smo ujedno i definirali mjere uređenje tržište za pojedine sektore poljoprivrednih proizvoda, uvjeta za aktiviranje pojedinih mjera uređenja tržišta i uloge određenih tijela u njihovoj provedbi, dok normalno u ovom segmentu ostaje definirati drugi stup koji čini ruralni razvoj. Vrlo je diskutabilno što čitav teritorij podrazumijeva kao jedna regija i prati se kao jedinstveno i regionalno plaćanje, iako je ministar ovdje naglasio da Hrvatska ipak ima enormne da kažem tako različitosti, krenuvši od Slavonije, završivši negdje dolje na Pelješcu. No, mjere ruralnog razvoja koje će se financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, unapređenje konkurentnog poljoprivrednog šumarskog sektora, unapređenje okoliša i krajolika i kakvoću življenja u ruralnim područjima, uključivši diversifikaciju gospodarskih aktivnosti su de facto mjere koje smo mi u dijelu imali. Sada će biti važno upoznati poljoprivredna gospodarstva, poljoprivrednike sa svim mjerama, od mogućnosti stručnog osposobljavanja, ranije umirovljenje poljoprivrednika, modernizacije poljoprivrednih gospodarstava, razvoja novih proizvoda, procesa tehnologije u prerađivačkoj industriji, restrukturiranju manjih gospodarstva plaćanje za teže uvjete gospodarenja, sve to vratit ću se na početak. Hoćemo li znati iskoristiti sve mogućnosti koje nam se pružaju, hoćemo li zaista znati izboriti za svaki euro koji možemo uzeti, a to prije svega ovisi kakvu ćemo edukaciju poljoprivrednika odnosno onih koji sve ovo mogu koristiti na temelju ranije spomenutih Zakona. Podržat ćemo Zakon u nadi da će on već uz postojeće zakone koji reguliraju problematiku poljoprivrede doprinijeti i rješavanju problema dosadašnjih ali prije svega postaviti poljoprivredu na pozicije da se može kvalitetnije uključiti u zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije. Sada je na redu Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, a u ime Kluba govorit će uvaženi kolega zastupnik Krešo Filipović. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika HDZ-a drži da je ova rasprava o ovome prijedlogu, Prijedlogu zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju jedna od najvažnijih tema tijekom ove godine. S obzirom da se radi o jednom o reformskih zakona koji Vlada Republike Hrvatske je dakako uvrstila u svoj program gospodarskog oporavka i kojeg u svakom slučaju trebamo donijeti prije ljetne stanke. Jer tako smo se najposlije obvezali. Uistinu je puno razloga koji mogu potkrijepiti prethodno izrečenu ocjenu o važnosti i značaju predloženog Zakona te nužnosti njegovog pravodobnog usvajanja. Predlagatelj Zakona je naglasio kako je riječ o jednom od mjerila za okončanje pregovora u poglavlju 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj što jasno govori o odlučnosti Vlade Republike Hrvatske ali i svih nas da ove osjetljive pregovore okončamo tijekom ove godine. Međutim, mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice želimo naglasiti kako je puno važnije da konačni rezultat ispunjavanja ovih mjerila bude povoljan za Republiku Hrvatsku, a samim time i za naše poljoprivrednike. Ali isto tako izražavamo svoje uvjerenje kako će se u konačnici upravo takav scenarij dogoditi. dogoditi. U Potpunosti dijelimo stajalište Vlade Republike Hrvatske da skorašnje članstvo naše zemlje u Europskoj uniji Hrvatskim poljoprivrednicima donosi veliku priliku, priliku koja konkretno znači tržište od oko 500 milijuna stanovnika, te oko 10 milijardi ukupnih poljoprivrednih potpora samo u prve dvije godine članstva, dakle tijekom 2012. i 2013. godine. Kako bismo spomenutu priliku spremno dočekali nužna je kvalitetna priprema. Odnosno, u kontekstu ukupnih reformi Hrvatske poljoprivredne politike učiniti taj zadnji i najosjetljiviji korak, znači okončati reformu nacionalnog sustava potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju, te ga na taj način učiniti kompatibilnim i prihvatljivim onome u zemljama Europske unije. Jasno da članstvo u Europskoj uniji zahtjeva od svake zemlje kandidata pravodobne prilagodbe i promjene nacionalnih politika. Kako bi se kvalitetno odgovorilo zahtjevnom i jedinstvenom Europskom tržištu. To naravno donosi i određene konkretne izazove s kojima se trebamo pravodobno suočiti, te nikako ne dozvoliti da ponekad donošenje teških odluka ostavimo za sami kraj. Ovakav pristup je posebno bitan i važan za sektor poljoprivrede. Upravo iz tog razloga rekao bih kako je ovo pravi trenutak da pokušamo odgovoriti na niz pitanja i potpitanja koja se postavljaju pred nas i Hrvatsku poljoprivredu u kontekstu pridruživanja i budućeg punopravnog članstva Republike Hrvatske Europskoj uniji, a koja se po mojem skromnom mišljenju mogu svesti na četiri osnovna. Prvo, gdje se trenutno nalazimo u odnosu na Europsku uniju? Drugo, što je sve potrebno učiniti do punopravnog članstva? Treće, što konkretno Hrvatskoj donosi Europska unija? I četvrto, kako ostvariti taj cilj uz što je moguće manje stresove i potrese i time osigurati dugoročnu održivost Hrvatske poljoprivrede. Kako je u pitanju mjesto i uloga naše domovine na Europskom zemljovidu ne treba se ustručavati javno reći da je ono skromno, a o tome najvjernije svjedoči činjenica kako Hrvatska poljoprivreda čini u prosjeku 0,6% ukupne novostvorene vrijednosti Europske poljoprivrede, te da imamo samo nekoliko proizvodnji čiji je značaj veći od 1%. U konačnici trebamo biti svjesni kako je taj udio primjeren veličini naše zemlje i površini poljoprivrednog zemljišta, primjerene brojnosti stanovništva kako ukupnog tako i poljoprivrednog. Međutim, postoji niz razloga kao što su povoljni prirodni i ekološki uvjeti, bogata i duga tradicija, raznovrsnost ponude, obilje autohtonih proizvoda vrhunske kakvoće te općenito vrlo visoka razina sigurnosti hrane u Hrvatskoj, zbog kojih moramo biti ponosni a tome najbolje svjedoče naši a vjerujem i ove godine brojni inozemni gosti. S obzirom na spomenute prednosti i poljoprivredne potencijale kojima raspolažemo, a koje još uvijek ne koristimo niti u dovoljnoj mjeri niti dovoljno učinkovito, mada postoje određeni dokazi o tome da se stvari mijenjaju nabolje s potpunim pravom se od svih nas, a poglavito od naših poljoprivrednika očekuje da te promjene budu još brže kako bi doprinos poljoprivrede bio u skladu s našim objektivnim mogućnostima. Upravo iz toga razloga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice drži kako je daljnja reforma postojećeg sustava poljoprivrednih potpora nužnost, ne samo iz razloga našeg skorog ulaska i i punopravnog članstva u Europskoj uniji nego prvenstveno radi izgradnje čvrstih temelja za konkurentnost hrvatske poljoprivrede u budućnosti koja će ujedno jamčiti primjerenu razinu zaposlenosti i dohotka u ovoj, za Republiku Hrvatsku iznimno značajnoj gospodarskoj djelatnosti. Za reformu koja se predlaže Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju jednostavno se može reći da je kvalitetna, pravodobna i u političkom smislu iznimno odgovorna. Njezine ključne karakteristike su kao prvo jasna vizija i usmjeravanje nacionalne poljoprivredne politike na uistinu važne i osjetljive sektore tijekom prijelaznog razdoblja, dugoročan smjer poljoprivredne politike potpora i treće, zadržavanje elemente postupnosti prilagodbe za najosjetljivije područje odnosno za područje izravnih plaćanja. Prije nego se osvrnem na neka konkretna rješenja promjene sustava izravnih plaćanja potrebno je naglasiti kako izravna plaćanja jesu važan, ali ipak samo jedan dio ukupne ukupne poljoprivredne politike potpora. Druga dva ključna mjesta odnose se na mjere za uređenje tržišta te na politiku razvoja ruralnih područja koja je u proračunskom smislu koji Republiku Hrvatsku dugoročno očekuje u Europskoj uniji važnija negoli sama izravna plaćanja. Stoga je veoma važno prije svega da naši poljoprivrednici, a potom i ukupna javnost, na pravilan i dobronamjeran način shvate osnovni smjer promjena koje nas očekuju te da budući snažni porast udjela ruralnog razvoja u ukupnim potporama dočekaju spremno i maksimalno ga iskoriste. Prema preliminarnim financijskim omotnicama za ove namjene u budućnosti se očekuje približno 459 milijuna eura, naravno uključujući i nacionalnu komponentu, a za izravna plaćanja oko 373 milijuna. Treba dakle naglasiti kako je upravo područje ruralnog razvoja ključ za uspješnu tranziciju sa sadašnjeg modela potpora u poljoprivredi na budući sustav, a kada govorimo o bilo kakvoj promjeni koja nas očekuje u području izravnih plaćanja uvijek trebamo imati na umu brojne mogućnosti koje donosi politika ruralnog razvoja, a koje mogu biti nadopuna izravnim plaćanjima, a samim time i faktor rasta dohotka. Kada je riječ o izravnim plaćanjima potrebno je prije svega znati kako se sukladno definiciji zakona radi o plaćanju na poljoprivrednim gospodarstvima za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a radi potpore njihovu dohotku. Također je pobliže određeno što se smatra poljoprivrednom aktivnošću, uz napomenu kako je trenutno najveća razlika između hrvatskog i europskog sustava izravnih plaćanja ponajprije u samoj definiciji poljoprivredne aktivnosti, a tek potom u osnovnim uvjetima koje poljoprivrednici trebaju ispuniti da bi ostvarili pravo na izravna plaćanja. Dakle, sukladno europskoj definiciji koju i mi ovim prijedlogom zakona preuzimamo poljoprivredna aktivnost podrazumijeva uzgoj poljoprivrednih kultura, držanja i uzgoj stoke, proizvodnju poljoprivrednih proizvoda ili održavanje zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju i očuvanje okoliša. Iz prethodne definicije jasno se može zaključiti kako proizvodnja kao takva nije nužan preduvjet za ostvarivanja prava na izravna plaćanja te kako je ustvari ključni uvjet za ostvarivanje prava poštivanje višestruke sukladnosti, odnosno poštivanje uvjeta vezanih uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja, dobrobiti životinja te uvjeta vezanih uz dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu. Drugim riječima, za europsku politiku izravnih plaćanja uopće nije važno što, koliko i da li se uopće proizvodi. Njima je isključivo važno poštivanje uvjeta višestruke sukladnosti. Ta činjenica uistinu predstavlja ogromnu razliku u odnosu na naš dosadašnji sustav poticaja, međutim ne treba zanemariti činjenicu kako smo donošenjem važećeg zakona dakle u srpnju prošle godine ipak napravili ogroman iskorak u pravcu prilagodbe nacionalnog sustava izravnih plaćanja sa europskim, s obzirom da smo već tada uveli plaćanje po površini koje se ne vezuje na neku konkretnu proizvodnju te na taj način 200-tinjak stavki proizvodno vezanih plaća sveli na svega 37. Treba reći i to kako u važećem zakonu postoji odredba o potrebi proizvodnje koja nije uvjetovana određenom kulturom, ali i to da će se ona sukladno prijedlogu zakona zadržati još samo za 2011. godinu. Također, prijedlogom je predviđeno daljnje povećanje udjela proizvodno nevezanih plaćanja, odnosno smanjenje udjela proizvodno vezanih plaćanja što sve skupa predstavlja element postupne potpune slobode poljoprivrednika kada je u pitanju njihova odluka o tome što i koliko proizvoditi, dakle element njihove potpune tržišne orijentacije. S obzirom na činjenicu da propisi Europske unije o izravnim plaćanjima u poljoprivredi imaju najveću financijsku težinu u odnosu na zajednički proračun, o tom je ministar nešto detaljnije govorio, govorio, ta da niti jedna zajednička poljoprivredna politika ne zahtijeva toliko detaljno razrađen sustav kontrole i trošenja sredstava, ovim prijedlogom zakona dodatno se naglašava važnost kontrole i nadzora trošenja sredstava poljoprivredne potpore te primjena instrumenata financijske discipline. Ovakav pristup zasigurno pridonosi maksimalnoj transparentnosti trošenja proračunskih sredstava, a definiranjem nacionalnih i sektorskih omotnica olakšava se upravljanje proračunom s jedne strane, li isto tako se olakšava planiranje na razini poslovnih odluka s druge strane. Reći ću još samo nekoliko rečenica o ključnim dijelovima prijedloga zakona koji razlikuju prava na izravna plaćanja, ali i mjere ruralnog razvoja do momenta pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i one mjere koje će se primjenjivati nakon pristupanja Republike Hrvatske Tako je za razdoblje do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, ili preciznije rečeno za 2011. godinu, utvrđen financijski okvir od 335 milijuna eura, odnosno 2,4 milijarde kuna namijenjenih izravnim plaćanjima koja sukladno zakonu obuhvaćaju osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini i proizvodno vezana plaćanja. Dakle, u 2011. godini nastavit će se smanjivati broj proizvodno vezanih plaćanja, ali će se ona ipak dijelom zadržati i to samo za nekoliko najosjetljivijih sektora kako u biljnoj proizvodnji tako i u stočarstvu. Primjena europskog regionalnog modela jedinstvenih izravnih plaćanja tzv. SPS modela očekuje nas u 2012. godini, dakle od godine očekivanog ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Sukladno ovome modelu buduća plaćanja u najvećoj mjeri neće biti vezana uz proizvodnju, osim za dva sektora za koje i Europska unija zadržava vezana plaćanja od 2012. godine, a to su krave dojilje te ovce i koze. Za nekoliko posebno osjetljivih sektora za koje regulama Europske unije nije predviđena nikakva potpora tijekom trogodišnjeg prijelaznog razdoblja, dakle od 2012. do 2014. godine predviđena je državna pomoć koja će se financirati iz nacionalnih sredstava. Ova pomoć bi trebala pridonijeti ublažavanju negativnih učinaka prijelaza na novi sustav potpora. Slično kao i kod izravnih plaćanja, prijedlog zakona utvrđuje mjere ruralnog razvoja koje će se primjenjivati dakle ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, ali i kompletan paket mjera koji će nam biti na raspolaganju nakon ulaska za koje sam već uvodno naglasio da su veoma izdašne, te stoga predstavljaju priliku za našu poljoprivredu i naše poljoprivrednike. Još bih samo rekao to da nas uistinu sve skupa treba radovati činjenica da je ovaj reformski prijedlog zakona u velikoj mjeri rezultat kao što je i ministar naveo dugotrajnih dogovora sa partnerskim skupinama ministarstva i Vlade što znači da su u njegovoj izradi sudjelovali predstavnici proizvođačkih i strukovnih udruga, znanstvenih i savjetodavnih institucija, komora proizvođača i svih drugih relevantnih skupina što je sigurno za svaku pohvalu. Na kraju, uvažavajući sve prethodno rečeno, ali i činjenicu da će hrvatskim poljoprivrednicima temeljem ovoga prijedloga i nadalje biti omogućeno razmjerno visoka razina razina financiranja iako o tome nije popularno baš pričati koja im garantira, dakle zadržavanje boljeg položaja u tome smislu u odnosu na poljoprivrednike svih novih, ali i većine starih članica, zemalja članica Europske unije Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će i glasovati za donošenje novog Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Na redu je Klub zastupnika IDS-a i uvaženi kolega zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Znači od ukupno 7 i pol milijardi kuna vrijedne proizvodnje poljoprivrede gotovo polovicu ostvari oko 700 poljoprivrednih poduzeća u Republici Hrvatskoj dok druga polovica pripada seljačkim poljoprivrednim gospodarstvima. Iako ta velika poduzeća obrađuju tek ok 20% obradivih površina jasno da imaju daleko bolju efikasnost, bolje prinose, racionalnije posluju ali uz bok njima može stati samo nekoliko stotina eventualno tisuća jakih poljoprivrednika s velikim površinama a takvih je u Hrvatskoj jasno relativno malo. Podaci Ministarstva poljoprivrede pokazuju da od 180000 registriranih poljoprivrednika njih čak 120230 obrađuje ispod tri hektara. hektara. Nigdje u svijetu osim u Hrvatskoj od 3 hektara se ne može živjeti. Nigdje u svijetu netko tko ima tri hektara ne očekuje da može preživjeti osim jasno u Hrvatskoj. U uređenim zemljama ova kategorija obiteljskih gospodarstva po meni čak ni ne bi smjela biti pod okriljem ministra poljoprivrede već bi trebala pripasti Ministarstvu regionalnog, odnosno ruralnog razvoja, te bi im trebala država pomoći na drugačije načine, ne kroz sadašnju formu poticaja. Od uvođenja sustava potpora država je u poljoprivredu, ja se usuđujem kazati poput pijanog milijardera ulupala više od 25 milijardi kuna. Sa vodnim doprinosom to je 40 milijardi kuna, a u agraru vidimo i ovih dana nikada više nije kuhalo niti su seljaci zadovoljni količinom isplaćenih poticaja, niti su zadovoljni tržnim modelom otkupa proizvodnje koji su nota bene tražili. A kad im država uskrati dio obećanog kolača onda jasno da se traktorima izlazi na ulicu, a toga će biti više kada stupi ovaj zakon na snagu, jer će i prilike biti teže no što su danas. Jasno, isto tako treba spomenuti da je i brodogradnja iz državnog proračuna u proteklih dvadesetak godina za sanaciju i slično povukla najmanje 40 milijardi kuna. Mi smo sigurno ne znam točan podatak, treba izračunati, pogledati sve proračune od devedesete na ovamo za razne razne vrste subvencije otprilike isplatili stotinjak milijuna kuna. Samo 2009. godine za subvencije smo izdvajali ili osigurali u proračunu 6 milijardi 960 milijuna kuna. 2010. zbog gospodarskih i drugih momenta minus milijardu 25 milijuna kuna tako da su planirane veličine ako se rebalansom nešto ne dogodi za ovu godinu 5 milijardi 935 milijuna milijuna kuna. To pomnožite puta ne znam deset godina, pa ćete doći do podatka od nekih šezdesetak milijardi. Dobro nešto manje pedesetak milijardi, pa ako pridodamo ono od razdoblja devedesete do devedeset i devete ili 2000. još zasigurno najmanje 30 milijardi za manje od 15 mjeseci. Znači, ukidaju se sve carinske barijere s Europskom unijom, tako da će se već od iduće godine bitno pojednostaviti sustav izravnih plaćanja. I o tome ovaj zakon govori. U 2008. davalo se čak 218 različitih potpora, lani 37 da bi se reformom potpora od 2010. do 2013. proizvodna plaćanja smanjila na 8 najosjetljivijih sektora mlijeko, krave dojilje, tov goveda, duhan, šećerna repa, ovce, koze itd. itd. Ono što je isto interesantno da kao što je ministar spomenuo poput Slovenije i mi odabiremo regionalni model potpora što znači da će ukupan državni prostor od 2011. imati tretman jedne regije u kojoj će se kroz nacionalnu pričuvu potpora prevladavati specifičnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Međutim, Hrvatska je regionalno ustrojena na neki način i ja se zalažem za barem dvije takve vrste regija. Ona gore slavonska i jasno zbog specifikuma jadranska. Uvodi se tzv. model plaćanja sa jedinstvenim iznosom potpore po hektaru u vrijednosti 295 eura neovisno o tome što se na njivama uzgaja, a za održavanje livada i pašnjaka to će biti 95 eura. Lani su potpore u poljoprivredi iznosile 3,6 milijardi kuna. Svi poticaji, to je spomenuo ministar negdje početkom godine. Znači, seljacima 2010. trebaju biti negdje 40% manje. Jedino se potpore za mlijeko i dalje isplaćuju u sto postotnom iznosu. Činjenica je međutim da se iz proračuna za poticanje konkurentnosti u poljoprivredi, poljoprivredi, znači za ovu godinu planira 2 milijarde i 190 milijuna kuna ili kako je to recimo proračunima definirano. Znači 2008. izvršenje 2 milijarde 520. 2009. plan je bio 2 milijarde 570 i toliko. Prijedlog proračuna za 2009. spomenutih 2 milijarde 191 milijun kuna. Projekcije za 2011. milijardu 939 milijuna kuna, 200 milijuna kuna manje. 2012. tu će biti još nekih 20 milijuna kuna Toliko o ovome proračunu. Znači, ono što ja isto tako kada već govorimo zadržala se je otkupna cijena mlijeka bez umanjenja onih spomenutih 40%. Ali sutradan ako se ne daj Bože ukine brdsko-planinsko područje, neka se za mljekare na tom na tom prostoru od Buzeta nadalje, Gorskog kotara zadrže iznosi od ove godine kao i drugdje u Republici Hrvatskoj, ne da im se smanjuje i isto tako ministre dopustite da seljak za svoje potrebe može kući zaklati Jasno je da se ono što se postavlja kao pitanje stalno tko će od ovih mjera profitirati. Da li će profitirati veliki, da li će profitirati mali. Ja kategorički tvrdim da će profitirati veliki. veliki. Zašto? Zato jer je tako i u Europskoj uniji, a Boga mi tako da je danas i u Republici Hrvatskoj, jer sam na početku rekao da 700 velikih de facto kupi više od 50% ako se ne varam ovih potpora. U Europi, jasno poljoprivreda je jedna od glavnih politika Europske unije. Sve do nedavno je najveći dio proračunskih sredstava Unije bio namijenjen upravo poljoprivredi, u ovogodišnjem proračunu poljoprivredi u Europi je namijenjeno 43,8 milijardi eura, odnosno 31% ukupnih proračunskih sredstava. Jedina veća stavka je kohezijska politika, odnosno fondovi za pomoć nerazvijenim europskim regijama, koji dobiva nešto više od 35% sredstava. Najveći dio ovog kolača dobiva Francuska 20%, potom slijede Španjolska, Njemačka i Italija između 10 i 15, međutim uzme li se u obzir broj stanovnika, najveći dobitnici su Grčka i Irska što je poprilično iznenađujuće, međutim da na poljoprivredi u Irskoj otpada samo 0,9% bruto društvenog proizvoda. dio sredstava dobivaju veliki agro biznisi, veliki veleposjednici, tako 74% sredstava završava u rukama samo 20% poljoprivrednih subjekata, dok 70% subjekata koji dobivaju najniže poticaje dobiva svega 8% ukupnih sredstava u Europskoj uniji. Pretpostavljam da će tako biti i u Hrvatskoj, jer je tako otprilike i danas, pa je tako preko 100 milijuna kuna za Pik, Belje, Vrbovec, Vinkovce itd. dobila samo jedna hrvatska tvrtka. Zašto? Kako? O tome drugom prilikom. Ono što sigurno treba ovdje pozdraviti, to su neke mjere koje se po prvi puta uvode. Npr. na strani 36. to je ranije umirovljenje poljoprivrednika, međutim ovdje su neke cifre navedene koje meni zvuče gotovo nedostižne, nevjerojatne, pa se kaže ranije umirovljenje poljoprivrednika do 18 tisuća eura po umirovljenom nositelju godišnje, do 180 tisuća eura po umirovljenom nositelju ukupno, do 4 tisuće eura po radniku godišnje, do 40 tisuća eura po radniku godišnje. Ako je tome tako ajde svi u penziju, ali jasno logika je drugačija, treba ljude stimulirati da rade, da imaju, ne da idu u penziju. A što se tiče nekog novca iz Europske unije, u prvim godinama ja sam skeptik, ali recimo da će se to dogoditi, iako za isto takvu jednu tezu ne bih stavio ruku u vatru, bez obzira što se ovdje na strani 4. ovog izvješća kaže da Hrvatsku očekuje približno 483 milijuna eura za mjere ruralnog razvoja za razbolje 2012. do 2013., 2013., te 144 milijuna eura za tržište mjere i izravna plaćanja u poljoprivredi, pa se onda za neka izravna plaćanja spominje još 373 milijuna eura, ali u to ću ja povjerovati tek onda kada taj novac stigne u Hrvatsku. Kada je riječ o ovom zakonu, još jednom želim kazati da bi trebalo taj zakon prevesti na jezik, da ga može prvo svaki zastupnik razumjeti, ali Boga mi i svaki poljoprivrednik, još prije jer se na njih to tiče. Bitnije je čak ovo drugo, jer to njih pogađa i utoliko loše je po mom sudu da se zakon usvaja u hitnom postupku. Sustav potpora vidimo radikalno se mijenja, ne u 2011., u 2011. sve ostaje isto kao i do sada, uz nešto niže limite, ali u narednim godinama naši će poljoprivrednici zasigurno dobivati nešto manje no što dobijaju danas. U hrvatskoj poljoprivredi i do sada je bilo puno nelogičnosti, nema države kao što sam govorio o subvencijama koja za različite kategorije socijalnih prava izdvajala više od hrvatske države, neka prava su vezana uz specifikume rat, agresiju na Hrvatsku itd., npr. potpore braniteljima, ali isto tako malo koja država toliki iznos bruto proizvoda ili svog proračuna je izdvajala bilo za brodogradnju, bilo za poljoprivredu, bilo za potpore u inozemstvu, bilo za političke zatvorenike, neke socijalne strukture itd., itd. Kad kažem da je bilo puno nelogičnosti, ja mogu samo spomenuti poljoprivredno zemljište u Istri. Pred dvije godine se prodavalo za 14 eura po kvadratnom metru, na natječajima koje je raspisivalo ministarstvo, danas je to bitno drugačije. Danas za 14 eura u Istri ne možete prodati ni turističko zemljište. Dok je recimo u Lihtenštajnu u isto vrijeme kvadratni metar prodavan za 11 eura, u Lumbardi ili Korušci 3, 4, 5 eura, u drugim krajevima Hrvatske jedna, dvije kune, sad je tako otprilike i Istre, u Istri, međutim problem je što više jednostavno nitko ništa ne kupuje. Što se tiče poticaja u velikoj mjeri usuđujem se kazati da su poticaji u Hrvatskoj i u funkciji kupovanja političkog mira na selu. Što su pojedinci tražili, to su mogli za svoj glas i dobiti. I gdje smo sada? 2011., a to je izborna godina sve će biti po starom, ali pravi rat na relaciji Vlada seljaci vodit će de facto ona buduća vlast 2012. godine i neće biti novaca, Šuker nas je zadužio do sedmog koljena, omče nam je oko vrata, jučer nam je poručio na HRT-u gdje štedjeti, poticaji, plaće, penzije, socijala, i šta još zdravstvo i šta cigarete. Fuchs danas najavljuje gašenje škola, gospodine Markovinoviću nekih 150. Nemojte činiti to, to bi bilo čak i gore od gašenja općina. opet se prebacuje teret na roditelje, ali što možemo očekivati 2011.? Bruto proizvod u ovoj godini nastavlja padati, industrijska proizvodnja je otišla kvragu, turizam ne donosi onoliko koliko smo se nadali, poljoprivredni prihodi su tu gdje jesu, zaduženost raste itd., Prije sam rekao da neke termine naprosto trebamo prevesti na razumljiv jezik. Tu se govori o …/Ne razumije Ono što ja sigurno pozdravljam je članak 17. ovog zakonskog teksta koji govori o kontroli na terenu, o umanjenju, isključenju onih koji bi lažno prikazali svoja potraživanja. Jasno je da se moramo složiti da ne može biti no bit zakona su članci 23.,25., 26. koji govore o financijskim okvirima itd., ali ono što je bitno uvjet za ostvarenje izravnih plaćanja za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila više od 24 tisuće primitka od izravnih plaćanja jest status obveznika poreza na dohodak, nositelja gospodarstva po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede. i to trebaju naši naši poljoprivrednici znati. Ali, što ćemo? 2012-te, i s tom rečenicom ću završiti jer vidim da miže, mi smo naučeni na odricanja, na žrtvu, na patnju pa je red da mi manje nego oni koji nas gledaju, pa je red, da neće nitko pustiti suzu za nas ovdje u sabornici ili Vladi, pa je red što ja znam da se podmetne leđa i 2012. Samo tko će to učiniti? Oni koji će ponoviti mandate ne, netko drugi vjerojatno da, ali sigurno je da položaj poljoprivrednika tako skoro neće biti kao što je bio proteklih godina. Najprije informacija Najprije informacija da je isteklo vrijeme za pojedinačne prijave. Onda imamo 2 ispravka navoda. Najprije uvažena kolegica Marijana Petir, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Kajin je u svom teatralnom govoru o stanju u poljoprivredi rekao netočan navod da su poticaji u poljoprivredi ustvari tu zbog kupovanja socijalnog mira na selu. To nije točno, kolega Kajin. Jer sve europske zemlje imaju poticaje u poljoprivredi. Oni su definirani na različite načine. Hrvatski poticaji u poljoprivredi i zakoni koje donosimo su tu da bi povećali konkurentnost hrvatske poljoprivrede, da bi zaštitili domaću proizvodnju, da bi zaštitili ljude koji žive na selu i da bi naravno pomogli tim ljudima da proizvode kvalitetnu zdravu hranu. Da li su baš pogođeni svi prioriteti o tom se može raspravljati, ali vaša konstatacija da se poticaji dijele da bi se kupovao socijalni mir nije točna. Hvala. I drugi ispravak navoda, kolegica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kajin kao što je rekla kolegica Petir pričajući o poljoprivredi pričao je o svemu i svačemu pa je zaista teško ispraviti. Ispraviti ću 2 navoda, jedan koji je ispravljen. Kolega Kajin kaže: "davali su se poticaji i podilazilo se selu." Nije se podilazilo selu, kolega Kajin, već se ulagalo upravo u oporavak kroz ove poticaje našega sela i opstanak hrvatskog seljaka na selu. Kolegica Petir vam je rekla, poticaji postoje i u drugim Drugi netočni navod je navod u kojem kažete: "Fuchs gasi škole." Nije istina, ne gase se škole, ne ukidaju se škole. To trebamo jasno reći našim građanima. Mijenja se pravni status škole. To znači da u jednom malom mjestu gdje škola ima 50-ak ili 60-ak učenika ona će i dalje opstati, ali neće biti matična škola. Neće možda za 50-ak 50-ak učenika imati ravnatelja, tajnika, računovođu i ne znam koliku administraciju. U ovo vrijeme trebamo promisliti i o tome. Da li to učiniti odmah ili ne, to je drugo pitanje, ali se škole neće ugasiti i nestati. Hvala. Idemo dalje s raspravom. A, oprostite. U ime predlagača ministar Petar Čobanković. Izvolite gospodine ministre. Hvala lijepo. Poštovani zastupniče gospodine Kajin kada bi ukupan prihod hrvatske poljoprivrede bio 7 milijardi onda sve ovo što ste vi rekli apsolutno bi bilo tako kako ste rekli, ali hvala Bogu ukupan prihod hrvatske poljoprivrede, znači biljne proizvodnje i stočarske proizvodnje u Hrvatskoj je 22 milijarde kuna. To je velika razlika, 7 i 22 milijarde. E sad, to vjerojatno ova konstatacija će pripomoći i vama da na drukčiji način sigurno gledate na ono što je ova Vlada ili ove vlade ili vlade u konačnici sve u RH činile u kontekstu poljoprivrednih potpora u kontekstu stvaranja konkurentnije poljoprivredne proizvodnje. Možda još da kažem 2 rečenice, oko toga je bilo dosta govora i često se oko toga govori. Malo o konkurentnosti hrvatske poljoprivrede. Najbolji pokazatelj konkurentnosti je vanjskotrgovinska razmjena. Hrvatska u dijelu robne razmjene, ja sam slobodan kazati, ima izbalansiranu vanjskotrgovinsku bilancu. Hrvatska je u 2009. godini u direktnoj robnoj razmjeni znači izvezla negdje 2 milijarde i 200 milijuna, 2 milijarde i 200 uvezla, izvezla milijardu i 400. Govorim okruglim brojkama. Znači ostvarila deficit od 800 milijuna dolara. Hrvatska u turizmu ostvaruje ukupan prihod od cca 7 milijardi eura, ne dolara, eura. Minimum, najjednostavnija i prostija računica minimum 10% od ostvarenog prihoda od turizma otpada na hranu i piće. Što znači da ovoj bilanci ili izvozu treba nadodati praktično još negdje oko 700 milijuna eura ili preračunato to u dolare po prošlogodišnjem kursu to je negdje oko gotovo milijardu dolara. To je istina. Potrošnja u turizmu je izvoz bez prelaska granica. I ne možemo zanemariti potrošnju hrane i pića, znači proizvoda poljoprivrede kroz turizam. Isto tako u dijelu iznošenja podataka o potporama moram kazati da ste malo pobrkali. U jednom momentu govorite o nivou ukupno godišnje potpora 2009. godine, da cca 3,5 milijarde, a onda u 2010. godini iznosite samo jednu vrstu potpora. Poticanje proizvodnje i intervencije sa 2 milijarde i 295 milijuna milijuna kuna. Znate, ako se tako prezentira onda naravno dolazi, ali ja mislim da kod prezentiranja moramo biti dosljedni pa ako u jednoj godini puni iznos poticaja onda moramo u drugu godinu to iznositi nesegmentarno nego iznositi iste pokazatelje. Jer jedino se tako može komparirati. Ne može se komparirati ako na jednu stranu stavimo sve, a u drugoj godini ne sve, pa onda ćemo komparirati, onda je to malo ja bih rekao obmanjivanje određenih slušatelja. Što još kazati? Spomenuli ste poljoprivredno zemljište. Takva je situacija bila prije dvije godine cijena prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta se regulira na bazi tržišne cijene. DA li na sreću ili na žalost tada je u ovome dijelu o kojem ste vi govorili ta cijena tržišna bila 14 eura i tako je, ne možemo mi u jednom momentu Zakon poštivati a u drugom ne poštivati, Zakon je regulirao. Ali to nema puno veze sa ovom ovom današnjom temom, ja neću previše ovdje elaborirati, mogu samo kazati da sve ono što je do sada rađeno u kontekstu potpora poljoprivredi je stvorilo pretpostavku da Hrvatska poljoprivreda praktično uopće i opstane jer bez potpora, bez intervencije države kroz potpore, na žalost Hrvatske poljoprivrede ne bi bilo. Jer ne možeš se ti natjecati u globaliziranom i liberaliziranom tržištu sa nekim tko ostvaruje značajno veće potpore. A činjenica jeste Hrvatska je 2000. godine postala članica Svjetske trgovinske organizacije, kroz to je definirala svoj odnos sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, liberalizirala tržište, 2001. godine smo potpisali SSPO Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, to je daljnji korak u liberalizaciji tržišta i naravno kako se natjecati u takvom tržištu, kako se natjecati sa nekim tko ima veće potpore. Nemoguće, u Europskoj uniji kroz sve to vrijeme su bile značajno veće potpore u direktnoj proizvodnji, a onda kada je određenih proizvoda u Europskoj uniji bilo viška, na primjer sira, ili nekih drugih proizvoda onda su davali još mogućnost korištenja izvoznih konvencija, znači još ona cijena koja je uvjetno rečeno bila snižena sa visinom potpora se umanjivala zbog davanja izvoznih subvencija. I nažalost u takvim okolnostima da Hrvatska nije pratila koliko je mogla, koliko su joj financijske mogućnosti omogućavale, da nije pratila taj trend na žalost ne bi bilo Hrvatske poljoprivrede. Ali pričati o nepostojanju Hrvatske poljoprivrede, kada Hrvatska poljoprivreda ostvaruje direktno gotovo milijardu i 500 milijuna dolara izvoza kada praktično kroz turizam plasira gotovo milijardu dolara hrane, mislim da je u najmanju ruku neozbiljno. S druge strane, Hrvatska, da u dijelu primarnih proizvoda ima značajan uvoz, ali s druge strane hrvatska u dijelu prerađevina, to se može kazati da ima suficit, primjer mesa, da, nismo zadovoljni. U svinjskom mesu kada gledamo na onu tržišnu potrošnju svinjskog mesa onda možemo kazati da 30% zauzima uvoz. Ali isto tako tržišna potrošnja mesa je isto tako 50% od potrošnje svinjskog mesa, jer znamo da se još oko 50% mesa ne ide kroz kanale trženja. Ono ide kroz načine kako ide, zakolje se svinjče, stavi u zamrzivač i slično i naprave se svinjokolje što je u tradiciji Hrvatskog naroda i nemamo ništa protiv toga. A od onoga dijela što je tržno 30% Hrvatska uvozi. Ali isto tako u dijelu mesnih prerađevina, Hrvatska je prošle godine ostvarila suficit u robnoj razmjeni koji je 20 milijuna dolara. Znači da je ipak i na tom dijelu uvezenog mesa nešto odradio, nešto uradio i dobrim dijelom izvezao taj proizvod na strano tržište i s time povećao svoju konkurentnost. Evo, ne bih previše elaborirao ali morao sam kazati jer se proteže ta teza o praktično maltene nepostojanju Hrvatske poljoprivrede. Ono što je problem Hrvatske poljoprivrede je kratak period tranzicije, izlazak na kratko vrijeme kada se moralo strukturirati poljoprivredno gospodarstvo. Znači u kratkom vremenskom periodu se moralo puno uložiti i to sada opterećuje cijenu proizvoda i naravno u tom kontekstu se smanjuje naša konkurentnost, što anuiteti otplate kredita, značajno opterećuju cijenu proizvoda. Poljoprivreda nije visoko akumulativna proizvodnja, ona ne može i teško podnosi velika zaduženja i velike anuitete. Ali s druge strane, vi znate što je bilo 2007. godine, 2008. pogotovo, onakav skok cijena, da bi već u 2009., imamo najviši nivo cijena poljoprivrednih proizvoda, sve inpute na bazi tih cijena koji su ušli u sjetvu, da bi u 2008. imali najniži nivo cijena. To su udari koje su teško podnosili poljoprivrednici u zemljama Europske unije. Još o potporama,

i 352 milijuna mjera ruralnog razvoja na to 25% nacionalne komponente, znači prelazimo 6 milijardi, je naš financijski okvir Europskoj uniji. A mi smo do sada najviše isplatili 3,5 milijarde. Znači nismo još došli do plafona. I druga stvar, potpore u poljoprivredi su legalno i legitimno isplaćene potpore za razliku od nekih drugih sektora koji na žalost nisu legalne i ne prihvaća ih Europska unija. Hvala. Ispravak navoda kolega Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Ja mislim da je ministar više demantirao sebe nego mene, osim ovog podatka ja sam ga krivo citirao, ukupne proizvodnje. jasno je da treba poticati poljoprivredu, jasno da treba sačuvati poljoprivredu, jasno da treba ohrabriti našeg seljaka, kao što kažete i treba reformirati poljoprivredu. Međutim, evo ja sada citiram vaš istup na dan 24. 2. 2010. "Svi poticaji seljacima u 2010. biti će 40% manji jedino se potpore za mlijeko i dalje isplaćuju u 100% iznosu" Pa onda između ostalog kažete da činjenica je međutim da se iz proračuna za poticanje konkurentnosti u poljoprivredi umjesto planiranih 3,2 milijarde u ovoj godini za seljake može izdvojiti samo 2 milijarde kazao je na jučerašnjem sastanku s poljoprivrednicima ministar Čobanković. Stoga je najpoštenije objasnio da se svima u poljoprivredi potpore linearno režu sa onih 40%. Međutim, mi ćemo se sigurno složiti da poljoprivredu treba sačuvati, da treba ohrabriti, da treba onome malome više pomagati, a one velike na neki način možda i preispitati. Ali onaj koji me danas ovdje ohrabrio to je gospođa

Odmah iza ove točke na redu je paket zakona vezanih uz standard i školstvo pa ćete onda tada to raščistiti. Sada je na redu Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke. Uvaženi kolega zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite, kolega. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Na početku svoje rasprave ću reći ministre ako je plafon ovo iznad nas bit će odlično. Prihvativši Odluku o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji znali smo da moramo prihvatiti i europsko zakonodavstvo i one politike koje su zajedničke za sve zemlje članice pa tako i zajedničku poljoprivrednu politiku. Pažljivim iščitavanjem zajedničke poljoprivredne politike Europske unije vidimo da je ta politika u funkciji zaštite poljoprivrednih proizvođača. Poticaji, izravna plaćanja definirana su kao potpora dohotku poljoprivrednika. Osnovni pravac razvoja te politike je da se zadrži poljoprivredna proizvodnja, da ukupno poljoprivredno zemljište bude u funkciji proizvodnje hrane ili da se održava u dobrom proizvodnom stanju kako bi se svaki trenutak moglo staviti u tu funkciju. Novi Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju je nužan korak u daljnjem procesu usklađivanja hrvatskog sustava poljoprivredne potpore sa europskim. Nastavak je to usklađivanja s europskim zakonodavstvom što je započeto donošenjem Zakona o potporama u ljeto prošle godine. Tada su već postavljene osnovne definicije i uvedena plaćanja po površini kao osnovni oblik izravnih plaćanja. Ovaj prijedlog zakona postavlja okvir za sve sljedeće državne potpore u poljoprivredi, izravna plaćanja, potpora ruralnom razvoju i posebne potpore poljoprivredi. Europska poljoprivreda ne bi bila konkurentna da nema poticaja, ali isto tako zajednička poljoprivredna politika razvila je sustav kontrole dodjele poticaja, jer to je novac poreznih obveznika koji treba biti utrošen namjenski. Kada se govori o potporama poljoprivredi u nas se najviše govori o poticajima, direktnim plaćanjima. Nekada su se poticaji davali po proizvedenom kilogramu ili grlu stoke, a u posljednje vrijeme poticaji se daju po hektaru poljoprivredne površine kao godišnja plaćanja za poljoprivredno zemljište na kojima se uzgajaju poljoprivredne kulture za livade i pašnjake te za ostale vrste korištenja zemljišta koja nisu vezana uz vrstu proizvodnje, tzv. nevezana plaćanja. Međutim, iznimno je važno da se još uvijek zadržavaju i proizvodno vezana plaćanja. To je ono što naši poljoprivrednici najbolje razumiju i to je ono na što su najviše i navikli. Prenaglo ukidanje ovih potpora bi zacijelo prouzročilo puno veće probleme od ovih koje od ovih koje već sada imamo. Ovim zakonom utvrđeno je da će se za 9 osjetljivih sektora zadržati proizvodno vezana plaćanja da bi se proizvođačima olakšao prelazak na novi sustav koji će se sve manje vezivati uz proizvodnju. To su sektori mlijeka, krava dojilja, mliječnih krava, ovaca i koza, svinjogojstva i top goveda u stočarstvu te duhana, šećerne repe, maslinovog ulja u biljnoj proizvodnji. Moglo bi se govoriti da utvrđena financijska sredstva nisu sasvim u skladu s očekivanjima proizvođača, posebice kada je riječ o nekim vrstama proizvodnje za koje će biti zadržano samo osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini. Međutim, upravo je to osnovno plaćanje po površini najznačajnija stavka u svim izravnim plaćanima. Ipak, predloženi je proračunski okvir u granicama realnih mogućnosti koji će omogućiti da se ti iznosi na kraju zaista i isplate poljoprivrednicima. Nažalost, nekim sektorima potpora se smanjuje. Tu se izdvajaju sektori mlijeka prije svega, a potom sektor svinjogojstva. Jasno nam je da je riječ o sektorima gdje je sadašnja razina plaćanja unutar Europske unije manja u slučaju mlijeka ili uopće ne postoji u sektoru svinja u ovome obliku. Međutim, sigurno je da europski proizvođači u ovim sektorima uživaju neke druge beneficije i zato treba pronaći način da se proizvođačima nadomjesti gubitak koji će objektivno nastati zbog pada izravnih plaćanja. Zajednička poljoprivredna politika Europske unije razvila je više načina potpore poljoprivredi koji tek kada se uzmu zajedno, tek kada se vidi kako se nadopunjuju dolazio do prave slike potpore europskim poljoprivrednicima. uniji potpore koje se daju kroz mjere ruralnog razvoja ta sredstva značajno nadopunjuju direktna plaćanja i doprinose povećanoj konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača. Da spomenemo samo najznačajnije mjere ruralnog razvoja. Potpore ulaganjima odnosno investicijama u poljoprivredi i poljoprivredno-okolišna plaćanja. U ovom trenutku dobili smo neke naznake koliko novca možemo očekivati od Europske unije za potpore u poljoprivredi kada postanemo punopravan član tako da za direktna plaćanja možemo očekivati od 350 do 372 milijuna eura, a za mjere ruralnog razvoja 350 milijuna eura, znači skoro podjednak iznos. naziva direktna plaćanja i ruralni razvoj prvim i drugom stupom zajedničke poljoprivredne politike što se vidi i iz iznosa sredstava koja su predviđena i za Hrvatsku. Izravna plaćanja su ovim zakonom razrađena, obrađena, argumentirana, a ruralni razvoj je pomalo ostavljen sa strane. Do pristupanja Hrvatske u Europsku uniju ruralni razvoj nije razrađen, a u dijelu koji se odnosi na razdoblje poslije pristupanja prenosi europsku Uredbu o ruralnom razvoju. Dok se za izravna plaćanja razrađuje proračun za 2011. i 2012. godinu, određuje omotnica, jasno daje do znanja koliko pojedini proizvođači mogu očekivati za mjere ruralnog razvoja nije ništa razrađeno i ne zna se tko može što očekivati. Osobito važna mjera ruralnog razvoja su plaćanja za provedbu agro-okolišnih mjera i plaćanja za poljoprivredne površine na područjima s težim uvjetima gospodarenjima. O europskim pravilima za te namjene mora se odvojiti najmanje 25% sredstava rezerviranih za ruralni razvoj. Neke zemlje odvajaju puno više i preko 70% kao npr. Austrija. To u slučaju Hrvatske znači da bismo u prvim godinama članstva u Europskoj uniji mogli odvojiti oko milijardu kuna od ruralnog razvoja za ta plaćanja. Prijedlog zakona koji je pred nama ne govori nam tko može i pod kakvim uvjetima dobiti ta sredstva. Zato je potrebno u što kraćem roku pripremiti mjere ruralnog razvoja. Smatramo važnim što je zadržana i mjera potpora dohotku poljoprivrednih gospodarstava koja je sada uvrštena u mjere ruralnog razvoja. Do sada je tu potporu koristilo ukupno 19116 poljoprivrednih gospodarstava, odnosno 24291 osoba kroz dvije skupine u ukupnom godišnjem iznosu od 168 milijuna kuna. Mjera potpore dohotku poljoprivrednim gospodarstvima važna je radi socijalne sigurnosti poljoprivrednih proizvođača koji su neposredno pred mirovinom, a povlačenjem iz aktivne poljoprivredne poljoprivrede otvara se put za mlade poljoprivrednike. Ova mjera ima svoju zamjenu i u europskoj politici, mjere rano mirovljenje. Potpora mladim poljoprivrednicima i potpora samo opskrbnim gospodarstvima zamijenit će ovu mjeru. Za naglasiti je da promjene koje će nastati novim načinom plaćanja izravnih plaćanja moraju biti i kompenzirana mjerama ruralnog razvoja, ali i mjerama uređenja tržišta, te posebnim mjerama potpore poljoprivredi. Naime, ovim prijedlogom zakona za stočarstvo, za stočarsku proizvodnju, isplata direktnih plaćanja po hektaru poljoprivredne površine neće nadomjestiti ta smanjenja plaćanja naročito u regijama gdje nam je stočarstvo najrazvijenije, a to je središnja Hrvatska. Zato je potrebno odmah osmisliti i mjere koje će amortizirati i ovu promjenu i osigurati dodatna sredstva ovom sektoru koji ima perspektivu kako u Hrvatskoj tako i u smislu izvoza. Osobito smatramo važnu modulaciju smanjenje isplate za 8% za one proizvođače koji primaju više od 100 000 kuna poticaja i 12% umanjenja za one koji primaju više od 2 milijuna i 160000 kuna. Danas u Hrvatskoj 1% od ukupnog broja poljoprivrednih gospodarstava dobija više od 36% poticaja izravnih plaćanja. Prosječno preko 80000 kuna mjesečno. Ovo su podaci iz 2007. godine i oni govore sami za sebe. Važno je pratiti i razvoj i uz simulacije koje su pripremljene, na papiru vidjeti kakve će učinke ovaj zakon imati na održanje i razvoj poljoprivrede u Republici Hrvatskoj. Moramo osigurati tri cilja svake odgovorne nacionalne poljoprivredne politike, konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju, održivo korištenje prirodnih resursa, kvalitetan životni standard u ruralnim sredinama. Kako su ovo također i ciljevi zajedničke poljoprivredne politike, te promatrajući kako se u Europskoj uniji skrbi za svoje poljoprivrednike smatramo da je članstvo u EU velika prilika koju treba znati iskoristiti iako kod dijela poljoprivrednika postoji strah i pesimizam u pogledu ovoga zakona i usklađivanja sa legis lativom smatramo da ima mjesta rekli bismo umjerenom i realnom optimizmu. Ako se svi koji mogu doprinijeti tomu udruže vjerujemo da je uspjeh moguć iako neće biti ni malo jednostavan. Stoga Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke će i podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo kolega Kelić. Na redu je Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i uvaženi kolega zastupnik Goran Beus Richembergh. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavniče predlagatelja. Pred nama je prijedlog zakona za kojega možemo reći da spada u onu kategoriju priličito zakašnjelih zakona. Naime, nedostatak suvisle, čvrste na programu razvoja definirane zakonodavne materije oko subvencija u poljoprivredi prouzročio je proteklih osobito desetak godina čitav niz problema i zapravo stvorio je uvjete koje je teško mijenjati kako bi se uhvatio korak sa praksom drugih europskih zemalja, a da se prije toga zaštite vitalni strateški interesi u poljoprivrednoj proizvodnji same Republike Hrvatske. Ako znademo da je do sada Republika Hrvatska u različite oblike subvencije poljoprivrednih proizvoda, a osobito poticaje uložila oko 25 milijardi kuna postavlja se pitanje da li je tako velikim sredstvima riješeno i jedno jedino krupno problemsko pitanje hrvatske poljoprivrede. 25 milijardi kuna ogroman je iznos. Kad bismo ga stavili u korelaciju s vrijednosti velikih razvojnih projekata onda bismo tek vidjeli koliko je novca otišlo u sektor, a da nije, a da sektor poljoprivrede nije učinilo bitno konkurentnijim u odnosu na one uvjete koje smo imali možda čak i do Domovinskoga rata. Usporedimo li proizvodne kvote, usporedimo li prinose, vidjet ćemo da se nismo mnogo makli. Strukturalnih promjena ima, ali one na žalost nisu ekvivalent tako velikoj vrijednosti kao što su ogromna ulaganja od 25 milijardi. Zamislimo samo da je pola toga iznosa utrošeno na melioraciju zemljišta i na sustave sprječavanja od poplava. Zamislimo samo to. Dakle, da smo 2 i pol milijarde dolara uložili u izgradnju sustava navodnjavanja, a da smo ostatak ciljano uložili u strateški razvoj onih proizvodnih grana koje Hrvatskoj trebaju ili s kojima Hrvatska uopće može izaći na bilo koje prije svega europsko tržište. Dakle, jesmo li ukupnom poljoprivrednom politikom u proteklih 20 godina riješili pitanje okrupnjenja poljoprivrednog zemljišta. Ne. I dalje u usporedbi sa svima u našem okružju imamo rascjepkano, gotovo atomizirano poljoprivredno zemljište gdje dominantnu grupu čine vlasnici poljoprivrednih gospodarstava koji imaju manje od 3ha. Nadalje, jesmo li definirali što želimo i što trebamo proizvoditi što se tiče strateških potreba Republike Hrvatske i onih mogućnosti koje nam se pružaju na već zasićenom europskom tržištu. Na europskom tržištu nema više od 10 proizvoda koje i jedna nova članica može plasirati i na njima išta zaraditi, a to su uglavnom proizvodi koji se ne tiču intenzivne poljoprivredne proizvodnje. To nije ni mlijeko, ni meso, ni žitarice, ni krompir. Dakle, ništa od od strateški važnih poljoprivrednih proizvoda. To su uglavnom vrhunske mesne prerađevine. To su ljekovito bilje i sve što je vezano uz njega. To su masline i maslinovo ulje i to je ono što je skopčano s ribarstvom. Desetljećima prodavati maglu da je ključni hrvatski poljoprivredni proizvod pšenica, i svake godine iznova prolaziti kalvariju i cirkuse kod otkupa, ugovaranja otkupnih cijena, blokiranja prometnica, pa to je postalo već smiješno. Jesmo li farmerki tip proizvodnje učinili dominantnim u hrvatskoj poljoprivredi? Ako izuzmemo industrijski oblik proizvodnje kojega ostvaruju veliki poljoprivredni sustavi, tajkunizirani u međuvremenu, udio farmerske proizvodnje još je uvijek daleko ispod 50%. Nadalje, jesmo li stvorili čvrstu nepropusnu granicu na kojoj će se sustavno kontrolirati legalnost uvoza hrane u Republiku Hrvatsku? Što je Ministarstvo financija u proteklih 15 godina učinilo da hrvatska granica ne bude mjesto šverca, nego kontrole radi zaštite domaće proizvodnje? Jesmo li stavili u funkciju državno poljoprivredno zemljište ili nam je ono još uvijek dominantno u šikari i livadi? Prije dvije godine imao sam priliku proputovati čitavu Mađarsku, čak i onaj dio od Tokaja do Debrecena koji se smatra pustom, i mogu reći da je fascinantno kako naši susjedi Mađari uspijevaju održati svoju orijentaciju da praktički ni metar kvadratni poljoprivrednog zemljišta ne bude neiskorišten. Ono kako Hrvatska izgleda, pošli mi u Prigorje, Slavoniju, Baranju ili Liku, sve je samo ne izraz skrbi dobrog gospodara. Jesmo li postigli da hrvatski poljoprivredni proizvod bude dominantan na turističkom, odnosno ugostiteljskom meniju u Republici Hrvatskoj? Ne. Na žalost nismo. Na žalost nismo. Pogledajmo kako izgleda struktura onoga što dobija hrvatski turistički gost, u hotelskim poduzećima i u privatnom ugostiteljskom sektoru i vidjet ćete koliko je dominantan uvozni element, od ribe do ulja, od povrća koje je uglavnom zamrznuto uvezeno, pa do mesa. Dakle nismo uspjeli to postići, a to je jedan od najefikasnijih oblika izvoza. To je izvoz na domaćemu terenu, gdje kupac dolazi k vama, kupac iz inozemstva. Jesmo li se oslobodili uvoza, ovisnosti o uvozu poljoprivrednih proizvoda? Svi Svi izvještaji Ministarstva poljoprivrede u zadnjih 10-ak godina govore da nismo. Jesmo li meliorirali zemljište? Jesmo li spriječili velike poplave? Nismo. I na koncu jesmo li utvrdili dugoročnu strategiju ruralnoga razvoja? Ne. Republika Hrvatska nema strategiju ruralnoga razvoja. Ona ima šta reče ministar u svom uvodnom izlaganju koncept, konceptni okvir poljoprivredne politike. Nema regionalne, strategije regionalnog razvoja. U takvim uvjetima nemoguće je garantirati da će hrvatska poljoprivreda prosperirati u okviru zajedničke poljoprivredne politike Europske unije. Nemoguće je očekivati da ćemo biti sposobni povući ovu financijsku omotnicu. Ali postavlja se pitanje tko je to i za to odgovoran? U proteklih 10 godina u Republici Hrvatskoj samo su dvije osobe bile ministri poljoprivrede. Kolega Božidar Pankretić 3 godine, 3 i pol, 4, i gospodin Čobanković više od 6 godina. Dakle 10 godina, samo dvije osobe, 10 godina politiku poljoprivrednoga razvoja diktiraju samo isključivo dvije političke …/Ne razumije se./… i njihov koncept. I tu smo gdje jesmo. Poticaji po površini jedan su od najširih prostora za manipulaciju. Nedavno se pojavila službena informacija da je 6 tisuća 767 korisnika prošlo kroz različite oblike kontrole u 2009. godini, i da je 9 i po posto onih koji su kontrolirani našlo se u prekršaju i da je oduzeto, da će biti oduzeto 25 milijuna i 400 tisuća kuna vrijednih poticaja koji su dodijeljeni, a znademo da ima 90 tisuća korisnika poticaja. Sjetimo se onog primjera kojega sam već iznosio, zemljište, državno poljoprivredno zemljište u Kušancu kod Velike Gorice po političkoj liniji dodijeljeno stranačkim kolegama, jer se znalo da će na tome mjestu, imali su povlaštenu informaciju da će biti građena petlja za autocestu. Posađeni su voćnjaci koji nikad obrani nisu, uziman je poticaj na njih. I ne samo to, višegodišnja odšteta za urod. Što se dogodilo? Ta ista klapa koja ima političkoga mentora u Vladi, ministra u Vladi, prenijela je samo voćke u Lekenik, opet na trasu autoceste. Tako se to radi, tako se vara država. Koliko je takvih slučajeva gdje je utvrđeno da su se poticaji primali za zemljišta na kojemu ništa nije sađeno, čak niti virtualni voćnjaci? 7 godina mi znademo što je obveza Republike Hrvatske u postupku pridruživanja u harmonizaciji poljoprivredne politike. 7 godina. Sad dolazimo s ovim zakonom. Recimo da je opravdanje za to čvrsta politička volja Vlade Republike Hrvatske da prije ulaska u Europsku uniju zauzme što je moguće bolje razvojne pozicije i što je god moguće bolje pregovaračke pozicije za kvote za poljoprivrednu proizvodnju. Jesmo li mi iskoristili tih 7 godina? I jesmo li mi danas bolji i u boljoj situaciji kad uđemo u Europsku uniju nego što smo bili prije 7 godina? Pogledajmo samo Albaniju što je napravila u sadnji maslinika. Danas Albanija ne uvozi ni jednu kap maslinovog ulja, a tradicionalno veliki su potrošači, još su to mediteranski ljudi. Država je potakla sadnju maslina u mnogim krajevima, do 30 ili 50 km od mora sve je zasađeno maslinama. Jesmo li mi iskoristili ovih 7 godina? Što smo mi to napravili da bi danas mogli da s puno bolje pozicije ulazimo u završnu fazu pregovora, da ćemo dobro potegnuti ova sredstva iz financijske omotnice i da ćemo ono što ne možemo sufinancirati više iz državnoga proračuna jer se to pretvorilo u političku kategoriju za kupovanje glasova i socijalni mir na selu kompenzirati iz europskih sredstava. Nažalost, mišljenje kluba HNS-HSU-a je da za to nismo dovoljno kapacitirani i da ćemo morati ovih zadnjih godinu dana bitno i radikalno mijenjati i politiku time što ćemo konačno donijeti Strategiju ruralnoga razvoja RH i što ćemo se drugačije postaviti u poljoprivrednoj politici. Sadašnja situacija u ministarstvu gdje je i bivši državni tajnik uhvaćen u tome da je sebi i svojima dijelio poticaje na poljoprivrednu proizvodnju nezakonito je praktički ogledalo našeg postojećeg stanja, a ono nije dobro. Hvala lijepo. Imamo sada 5 prijava ispravaka netočnih navoda. Najprije uvažena kolegica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam potpredsjedniče. Pa evo kolega Beus, a tu ste još, mislila sam svaki put kad ovako lamentirate vi odete van. Obično ste u temama na kojima nabacujete slično kao gospodin Kajin činjenicama koje nemaju veze s blagom istinom jer niste niti u struci niti to razumijete o čemu pričate, Blaga, blaga. Istina je istina, a ovo je barem blaga, znate. Pa bi bilo jako dobro kad bi vi razumjeli o čemu govorite nego se nabacivali s floskulama. A sada ono što želim ispraviti je to da se ministarstvo, Hrvatska i Vlada, i vlade kao što je rekao ministar, nije pripremala za ulazak u EU posebice vezano sa potporama, a naročito ste to napomenuli da li je Hrvatska uspjela učiniti prepoznatljiv hrvatski proizvod u turizmu? Je! Je, kolega. To što gospodin zastupnik kupuje strane proizvode je jedno. Da li ste ikad čuli za 120 i nešto zaštićenih otočnih proizvoda? jeste li čuli za hrvatski zaštićeni proizvod? A sa druge strane, A sa druge strane, lijepo vas molim, vi možda niste taj posjetitelj delicija hrvatskih, ja to ne znam. Da li ste ikad u životu nešto posadili, posijali, pojeli domaće,

Idemo dalje. Kolega Vinković vi ste nekakvu tablu dizali? **Vinković, Zoran (SDP)** Povrijeđen je čitav Poslovnik Hrvatskog sabora gospodine potpredsjedniče, od

se./… morate održavati odnose u koaliciji to je vaš problem, ali kao potpredsjednik Sabora bi trebali imati u vidu da ovo … **Friščić, Josip (HSS)** Imam ja i ali ne gableci. Jer za to imamo menzu u Saboru. Idemo dalje sa raspravom, odnosno ispravcima. Kolega Boro Grubišić. Izvolite kolega. Dajte malo zvoncem. Za neke ljude treba zvono kao za ovčice. Ispravak netočnog navoda Svežite mu zvono oko vrata. Ispravak netočnog navoda kolega Beus, naime nije točno da je razdioba mandata ministra poljoprivrede bilo 3,5 -6,5 godina u korist Čobankovića Čobankovića jel tako', gospodina Čobankovića, nego je pola-pola. Vi ste zaboravili da je HSS bio u koaliciji sa SDP-om i s vama u razdoblju od 2000. do 2004. godine. Niste rekli. A nadalje, htio sam, htio sam, bit ću finiji negoli kolegica Sumrak jel' tako. Naime, ispravak netočnog navoda u svezi seljačkih prosvjeda. Vidim da smatrate ih potpuno nepotrebnim, ali bi vas priupitao ili protupitanjem ispravio netočan navod i to sa 3 mala pitanja. Zašto je litra mlijeka jeftinija od litre vode, konzumne vode? Zašto je litra piva 10 kg pšenice? I zašto je rezervoar automobilskih goriva 500 kg ili pola tone pšenice? Kad bi znali odgovor na ta pitanja onda ne bi

Upravo ovo što je govorio gospodin Grubišić, nije točno da je samo ova koalicija i da su ova 2 ministra bili na čelu Vlade koja je provodila poljoprivrednu politiku ove zemlje. Zapravo… **Friščić, Josip (HSS)** Ma zna to kolega Grubišić jer i on je onda bio u HSS-u pa smo skupa bili u toj koaliciji.

uvoz premašio milijardu i pol eura u Hrvatsku. Dakle, to je politika koju je vodila vaša koalicija u kojoj je Pankretić sudjelovao i bio ministar. Idemo mi dalje sa ispravkama navoda. Očito strašno puno toga ispravljamo. Evo javio se i uvaženi kolega Frano Lucić. Hvala lijepo. Pa evo gospodin Richemberg je rekao kako ova je Vlada maltene davala signale tko će di kupovati poljoprivredno zemljište kad se tiče ceste prema Gorici. Pa kolega još jednom koristite ovu pozornicu za netočno davanje informacija. Ali samo da vas informiram, prva trasa, a vi znate kud je trebala ići, kud je trebala ići, nije davala Vlada nikakve informacije niti ova vlast. Da je davala onda ne bi ti ljudi koji su doista imali informacije ne znam od koga kupili zemljište, a trasa prošla sasma drugom trasom. Prema tome, Prema tome, oni koji su kupili prvobitno naravno da su se zeznuli. Ali istovremeno da im je ova Vlada dala informaciju, a ova Vlada je promijenila trasu, i naravno da su ovi koji su kupili zemljište našli se u neobranom grožđu. Prema tome, samo još samo još jedan dokaz da niste u pravu i nemojte koristiti ovu govornicu ovdje za takve neistine a to vi radite, to SDP radi, vi isključivo neistine govorite o ovome narodu. Hvala lijepo. Kolega Vidović se jako buni, ne znam je li on štogod kupio ili nije? Nije. Evo i posljednja prijava ispravka navoda,uvažena kolegica zastupnika Marijana Petir. Kolegice izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolega Beus je u svom govoru u lažnoj brizi za seljake, na posljetku i rekao što on točno misli, i tvrdi da se dodjela potpora pretvorila u kupovinu glasova. To nije točno kolega BEus jer smo mi ovdje donijeli Zakon o potporama poljoprivredi koji je izglasan većinom glasova i ova Vlada i Ministarstvo postupa u skladu sa tim Zakonom. Prema tome, nije riječ o kupovini glasova nego o poštivanu Zakona. A ukoliko znate da je netko radio malverzacije sa poljoprivrednim zemljištem, kod gradnje autoceste Zagreb-Sisak ukoliko znate da je netko radio malverzacije sa potporama vaša je dužnost kao zastupnika u Hrvatskom saboru to prijaviti nadležnom državnom odvjetništvu, USKOK-u i policiji, a ne ovdje lamentirati sa govornice i optuživati, tako da se stječe dojam da su svi koji danas sjede ovdje u vladajućoj koaliciji krivi, ja to odbijam i to nije točno. Nemojte ga Marijani ili nama prijavljivati, prijavite ga Državnom odvjetništvu. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. Klub HDSSB-a i kolega Boro Grubišić izvolite kolega. radi mikrofon? Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odmah u prvoj rečenici moram se osvrnuti na komentar predsjedavajućega da sam ja, s obzirom da i tada je bila da kažem nedostatna vizija, a i danas o razvoju poljoprivrede i da nema strategije poljoprivredne proizvodnje, dakle u to vrijeme pa i u onoj koaliciji nisam očito odgovarao kada sam bio u HSS-u ali evo i danas ne odgovaram, prema tome, upravo je to možda razlog što sam u redovima Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje. Ja bih, iako sam upotrijebio ovu rečenicu, s obzirom na vaš komentar, jednom je netko rekao da su sve svinje jednake a neke su jednakije. Kada Prijedlog ovoga Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju uzmemo u kontekstu te izreke da su sve svinje jednake a neke jednakije onda moram istaći da je zaista Hrvatsko, Slavonsko, Baranjsko ili Srijemsko svinjogojstvo ovim zakonskim prijedlogom zaista stavilo pred slom. Pred istu dvojbu je Hrvatska država došla kada se radi o brodogradilištima. Naime, slobodno tržište kaže ako nešto nije uspješno onda ga treba likvidirati. Jasno je da jeftina Korejska brodogradilišta u vlasništvu Europljana proizvode brodove i da im naša brodogradilišta smetaju. Jasno je da je Danska najveći proizvođač svinjetine u u Europi i još neki uz Dansku, jasno je to da Hrvatska vlada i pregovarači da su popustili i da nisu zauzeli u ovih sedam godina određenu platformu u pregovorima, jasnu čvrstu, i jasno je da su pristali na diktat Europe. I njihovih pregovarača. Čemu to vodi? Zakonom koji vaša Vlada predlaže između ostaloga predviđena su izravna plaćanja u svinjogojstvu za držanje krmača u iznosu 530 kuna po grlu. Na godišnjoj razini to iznosi 33 milijuna i 120 tisuća kuna. Izravna plaćanja, za 62 tisuća 490 grla. Što predstavlja najveći udar na na opstojnost svinjogojske proizvodnje u zadnjih 20 godina. U Republici Hrvatskoj a osobito n aprostorima Slavonije i Baranje svinjogojska proizvodnja ima 100-ljetnu tradiciju. Kažu da su još naši stari svinje žirovali ali očito više neće, ili neće moći. Na tim prostorima odvijala se većina svinjogojske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. U cilju poticanja svinjogojske proizvodnja i stvaranja tržišno konkurentnih gospodarstava Vlada Republike Hrvatske, vaša Vlada je 2005. godine na 130 sjednici, 14. prosinca i kasnije uz dopune donijela operativni program razvitka svinjogojske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Program se temeljio na osiguranim financijskim sredstvima koja će se koristiti ili koja su se koristila za kreditiranje izgradnje novih proizvodnih jedinica, za nabavku opreme i potrebnog broja rasplodnih grla. U nastojanju da se iskoriste komparativne prednosti, dio poljoprivrednih gospodarstava naših Slavonskih odlučio se za povećanje i pokretanje svinjogojske proizvodnje, dakle proizvodnja prasaca, tovnih svinja, putem kredita iz operativnog programa. Zaduženja tih poljoprivrednika, poljoprivrednih gospodarstava, OPG-a se kreću od 3 do 10 milijuna kuna. Za nabavku svega ovoga što sam govorio. Zakonom koji se sada predlaže ti proizvođači svinja se ostavljaju na cjedilu, stavljaju se u neravnopravan položaj u odnosu na ostale proizvođače, npr. u odnosu na one koji tove junad. Dakle, ne samo da su svinje međusobno nejednake i neke jednakije nego su junad očito jednakija od svinja. Godišnje potrebe Republike Hrvatske su zatovljenicima, svinjama, svinjskim polovicama, kako god hoćete, su 2 i pol milijuna tovljenika. Od toga Republika Hrvatska u svojim farmama, u svojoj proizvodnji proizvede 960 tisuća komada. I sada imamo samo trećinu, eto nešto malo potreba zadovoljava našom proizvodnjom, dakle ovo ćemo ponovo uvoziti, a uvozit ćemo još i više jer će svinjogojska proizvodnja tovljenika pasti s obzirom na ovakve mjere poticaja, a o ruralnom razvoju ću još govoriti naknadno. Mi imamo i Zakon o zabrani pušenja kojega smo ovdje u Hrvatskom saboru nakon stavljanja nekoliko puta na dnevni red i usvojili. Međutim, u 2011. godini, dakle toj istoj godini u kojoj smanjujemo poticaje za svinjogojstvo, poticat će se i duhanska proizvodnja

dvostruko manje, 33 milijuna. Zanimljivo da potičemo, dakle dajemo poticaje za proizvodnju duhana od 66 milijuna, a za svinjogojsku proizvodnju 33 milijuna poticaja. Je li to suvislo, je li to normalno? Proizvodnjom duhana u Republici Hrvatskoj bavi se 1500, oko 1500 proizvođača na nekih 5 tisuća hektara. O svinjogojskoj proizvodnji ne trebam govoriti koje su to farme i koji su inputi u farme, u prehranu i sve ostalo u svinjogojskoj farmi. Kome je u cilju, postavljam pitanje vama državi tajniče, uništavanje svinjogojske proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima? Vama, Europi, uvoznicima mesa, mesnih prerađevina ili pak onima koji dobro zarađuju na tovu, klanju i distribuciji junadi? A hoćete li da kažem imena koji su to ljudi, čiji su to prijatelji, politički podobnici. Svinjogojstvo ste iz toga isključili iz podobnosti, a junad ste ostavili u podobnosti. Kakav je to odnos prema Slavoniji iz koje koliko znam i ministar potječe, a čini mi se i vi. Što će biti sa Slavonijom, sa svinjogojstvom u Slavoniji? Što će biti sa uopće poljoprivredom u Republici Hrvatskoj, a da ne govorim o prehrambeno-prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske koja je za sada samo u tragovima u Slavoniji, a nešto naprednija u središnjoj Hrvatskoj gdje je skoncentrirana većina naše

Ruralne potpore. Drugi dio, dakle osim onih izravnih novčanih davanja jer ovaj zakon treba prevesti na jedan, da kažem, seljački jezik da ga oni mogu razumjeti, oni o kojima se radi ovdje. Vjerujte mi da i ja osobno ovo čitajući ne mogu baš ponajbolje shvatiti to, a kako će shvatiti ljudi kojima je ova terminologija ovako ovako neću reći strana, ali je takva da ju je teško shvatiti. Zaista ju je teško shvatiti. Pa onda ovdje imamo ruralne potpore ili ruralni razvoj. Već je rečeno ovdje da Republika Hrvatska i sve vlade koje su ovdje bile nisu donijele Strategiju ruralnog razvoja. Zašto? Nekome to ne odgovara gospodo. Nekome ne odgovara da se ustanovi da je Slavonija gotovo cjelokupna ruralno područje, da je BDP ili bruto društveni proizvod, kako je volio reći Sanader BDP na engleskom, da je najniži u Slavoniji, Baranji i Srijemu upravo u Republici Hrvatskoj. temeljem tih argumenata Slavonija, Baranja i Srijem trebali iz ovoga povući najveći dio sredstava. Ali nekome to ne odgovara, netko ne želi da donese Strategiju ruralnog razvoja, netko ne želi da se ujednači životni standard u Slavoniji i u nekim drugim krajevima Republike Hrvatske. Ako se to tako čini onda se nekome čini nepravda, a nekome se ide na dobro, na boljitak. Ali se na drugoj strani čini nepravda o kojoj jasno i glasno pišu i Ekonomski institut Hrvatske i Svjetska banka i Hrvatska biskupska konferencija i svi mi koji putujemo i vidimo kako izgleda nekakav grad ili gradić ili selo u Slavoniji u odnosu na bilo koji dio Republike Hrvatske od Istre, Zagreba, Zadra itd. Pa dokle će to tako? I još sada donosite ovaj zakon koji izravno pogađa onu poljoprivrednu regiju u kojoj više od 20% ljudi živi od poljoprivrede, a to je Slavonija. Ukupno, prosječno dakle u Republici Hrvatskoj 20% ljudi živi isključivo u poljoprivrede. U Slavoniji je taj postotak veći, u nekim drugim krajevima je manji, ali prosjek je 20%. U Slavoniji je to i preko 30%. Pa će se onda primjena ovog zakonskog prijedloga koji diktira Europa po svojoj volji, a mi smo rekli eto neka tako bude kako vi kažete jer mi drugačije i ne znamo pregovarati, mi smo europskiji od samih Europljana i to će pogoditi najviše Slavoniju upravo jer se odnosi na poljoprivredu koja je glavna gospodarska grana Slavonije i Baranje. I zaista HDSSB, nema razloga ni jednoga da glasuje za ovakav prijedlog zakona koliko se god on zvao europski, pa zato i je tako što veliki koncerni, velike gospodarske grupacije, korporacije diktiraju tempo i diktiraju uvjete ulaska Hrvatske u Europsku uniju kako bi danas sutra se dočepali što ono kažu hrvatskih bogatstava, ali prije svega Hrvatske odnosno slavonske zemlje. Jer će ovakvim načinom seljak biti prinuđen da je jeftino proda kako bi namirio svoje dugove bankama, a banke su strane i one dolaze u posjed hrvatske i slavonske zemlje. To Slavonija ne može dopustiti. To hrvatski čovjek i slavonski čovjek ne može dopustiti. Za ovakav prijedlog zakona nećemo glasovati, a potrudit ćemo se da narod iskaže svoje mišljenje na sve moguće demokratske načine. Hvala vam lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka navoda, uvaženi kolega Niko Rebić. **Rebić, Niko (HDZ)** Pa netočno je kolega Grubišiću da su poticaji u brodogradnji višestruko veći nego u poljoprivredi, a nije prvi put da vi s ove govornice kad god su problemi u poljoprivredi ne prozivate brodogradnju, a zapravo prava je istina da su poticaji u brodogradnji u prošloj godini 600 milijuna kuna, a u poljoprivredi su preko 4 milijarde. Dakle, ako gledamo tako to su višestruko veći poticaji nego što su u Dakle, želja mi je samo da skrenem pozornost. Nisam protiv tih poticaja u poljoprivredi. Dapače, ali nikad niste rekli za kontrolu tih poticaja kako se troše i zašto ne daju one efekte koje bi trebali. I naravno, ne mogu se složiti s nama da poljoprivreda u ovoj zemlji nema budućnosti, jer to je zapravo jedina ozbiljna grana industrije s kojom se ova zemlja bavi. Što ćemo raditi ako sve pogasimo? Hvala. Idemo na, mislim da nije niš povrijeđeno. Idemo na pojedinačnu raspravu. Uvažena kolegica zastupnica Marijana Petir se prva javila. Izvoli Marijana. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Sasvim je jasno iz svega ovog što su kolege do sad govorili da donosimo Zakon o potporama kojima je cilj uskladiti naše zakonodavstvo i postupanje na terenu sa onim kako je to u drugim europskim zemljama. Vidljivo je da i novac koji je pripremljen u tu svrhu je poprilično izdašan. Hrvatsku očekuje približno 483 milijuna eura za mjere ruralnog razvoja za razdoblje 2012./2013. te 144 milijuna eura za tržišne mjere i izravna plaćanja u poljoprivredi. Naravno da cilj svih nas i zadaća svih nas treba biti da se taj novac i iskoristi i sigurno da puno pitanja koja se postavlja na terenu i dvojbe koje se javljaju idu u tom smislu da seljaci vape da im se pomogne. Oni su svjesni da bez pomoći države, bez pomoći jedinica lokalne i regionalne samouprave oni nisu dovoljno kapacitirani da taj novac uzmu sami. Dakle, seljak koji radi cijeli dan na polju ne može još na večer pisati projekte i to prema ovako zahtjevnim aplikacijama kao što su bili SAPARD, IPARD ili ono što nas tek čeka jer se pokazalo kroz analize i izvješća koja smo ovdje raspravljali da u stvari programi u poljoprivredi, europski programi su najkompliciraniji. Zbog toga se ja zalažem da se kapacitira Hrvatska savjetodavna služba, da im se pomogne da se sadašnji kadar dodatno osposobi i educira, ako treba da se zaposle i novi ljudi. Ali isto tako apeliram i na županijske, gradske, općinske razvojne agencije u kojima počesto sjede podobni, a ne sposobni. Ako se po županijskim razvojnim agencijama budu i dalje zapošljavali predsjednici koalicijskih partnera onih koji su na vlasti u datoj županiji, a to isto se odnosi na grad ili općinu, a ako se ne budu zapošljavali ljudi koji znaju jezike, koji znaju pročitati program onda mislim da možemo ovaj zakon koji danas čitamo potpuno zatvoriti, da sve financijske omotnice možemo staviti u ladicu jer ih nećemo biti u stanju realizirati. Kada gledam državni tajniče ovaj članak 26. gdje definirate vezana plaćanja. Dakle, ono što se odnosi na direktne potpore za pojedine vrste proizvodnje moj dojam je da ste vi nekako nastojali ovdje taj članak urediti da vuk bude sit a koza cijela. Zašto to govorim? Zato što naravno da bi svatko od nas utvrdio tu listu od 8 prioriteta možda na drugačiji način. Da sam ju ja uređivala sigurno bi na njoj bila i ekološka proizvodnja i pčelinje zajednice i ljekovito bilje i autohtone pasmine i još mnogo toga. Jer mislim da to jest prioritet u hrvatskoj proizvodnji, da po tom možemo bit konkurentniji, da smo po tom posebni, da to može biti dobar brend za prodaju i našim turistima koji hvala Bogu evo u sve većem broju dolaze u Hrvatsku. Mislim da su tu možda određeni segmenti u tom članku 26. naprosto zalutali. Opće je poznato da se ja zalažem da se u potpunosti ukinu potpore uvoznicima poljoprivrednih proizvoda kojih ima dovoljno dovoljno u Hrvatskoj i opće su poznati odgovori koje dobivam iz vašeg ministarstva, pa sad nećemo ulaziti detaljno u tu raspravu. No, čini mi se da neki dijelovi koje ste uvrstili u članak 26. idu na tragu toga da se opet debeloj guski maže vrat, a to mi se čini da bez obzira na vaše razmišljanje da treba sve zadovoljiti da to nije trebalo baš tako napraviti. Modulacija u članku 21. posebno u onom dijelu gdje govorimo o visokoj razini potpora, gdje govorimo o dva milijuna i sto je trebala po meni biti veća od 12%. Mi smo se založili za koncept obiteljskih gospodarstava. To smo stavili u preporod hrvatskog sela. To smo kao koalicijski partneri potpisali i to nismo promijenili. Znači prioritet u poljoprivrednoj politici, u zakonima koje donosimo trebaju imati obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Oni veliki se ionako za sebe pobrinu i mislim da je u tom dijelu u modulaciji trebalo ići sa puno većim postotkom kad je riječ o umanjenju potpora velikima. Ja vas molim da o tom razmislite. Također moram vam reći da su mi se obratili i mali sirari. Dakle, ja apsolutno podržavam ovaj vaš prijedlog koji se odnosi na zaštitu najosjetljivije skupine a to su proizvođači mlijeka i to nije sporno. Ali kad govorimo o malim sirarima, dakle poljoprivrednicima koji se bave preradom mlijeka na svojim gospodarstvima od svojih životinja mislim da su oni nepravedno zanemareni i pri raspodjeli ovih potpora, jer nije jasno po čemu je onaj koji predaje mlijeko velikoj mljekari zavrijedio državnu potporu, a mali sirar koji svoje mlijeko prerađuje u sir nije zavrijedio potporu. To apsolutno nema nikakve logike, vis a vis toga što postoji HASAP i već danas se on provodi na tim malim obiteljskim gospodarstvima i moguće je kontrolirati kakvoću mlijeka koje se prerađuje u sirani. Također ono o čemu ja često govorim, ali vidim da nekako vi rađe sjednete, razgovarate sa ovim dečkima koji prosvjeduju. Mi koji ne prosvjedujemo nikako ne možemo doći do izražaja. Mi se zalažemo za dijalog, ali čini mi se da to ponekad ode u vjetar. Mislim da ste nepravedno zanemarili i pčelinje zajednice. U članku 28. da ste im trebali osigurati potporu po površini, a to govorim iz tog aspekta, ja bih naravno stavila i pčelinje zajednice u onu posebnu vrstu za izravna plaćanja, jer stvarno bez pčela ne bi bilo ni biološke raznolikosti po kojoj je Hrvatska 4. u Europi, niti bi bilo proizvodnje hrane. Danas kad su pčele ugrožene svugdje u Europi, kad doista velike bolesti haraju po drugim europskim zemljama, pčela kao najveći oprašivač i kao životinja koja doista doprinosi biološkoj raznolikosti, biološkoj ravnoteži je na velikom udaru, prijeti joj nestanak. Ako nestane pčela, na jednom mjestu nestat će 20 tisuća biljnih vrsta, što će negativno utjecati na cjelokupnu ekološku ravnotežu, a procjenjuje se da da pčele oprašuju preko 70% usjeva s kojima se hrani čovječanstvo, i da ukupna vrijednost oprašivanja u poljoprivredi koju pčele obave godišnje iznosi od 1,2 do 5,2 milijardi eura. Zbog toga mislim da su pčele i pčelari ipak trebali dobiti značajniju podršku u ovom zakonu. Znam da ćete mi odgovoriti da ste ih stavili u ruralni razvoj, kao što ste stavili ekološke proizvođače, kao što ste stavili autohtone pasmine. Meni je to potpuno jasno, ali ja smatram da ako je nešto prioritet ove države, onda ta država to mora pokazati na adekvatan način, a to znači da to mora financijski podržati. U članku 60. govorite o posebnim vrstama potpora. I slažem se s ovim što ste predložili, ali tu imam nadopunu. Mislim da u posebne vrste potpora treba ući potpora za očuvanje prostora i biološku raznolikost i za tradicijske proizvode. Dok hrvatski seljak živi na hrvatskom selu, obrađuje se zemlja, ne raste šikara, proizvodi se hrana, on čuva taj prostor, i on zaslužuje za to naknadu i to je uobičajeno u svim europskim zemljama. Ljudi sa područja moje županije, neki od njih, s kojima sam kontaktirala, odlaze u Austriju, tamo im općine i gradovi plaćaju da kose na ruralnom prostoru i za to dobivaju novac, zato što je ruralni prostor opustošen u drugim europskim zemljama, jer tamo nema čuvara prostora, tamo nema seljaka. Mi imamo svoje seljake ovdje, i oni žive, bez obzira koliko im bilo teško i kakvi uvjeti bili. Neki nemaju niti adekvatnu komunalnu niti društvenu infrastrukturu, ali ostaju na tom hrvatskom selu. Ajmo im vrednovati to. Oni su čuvari hrvatskog prostora. Oni drže stoku koja ide na pašnjake. Da nema te stoke na pašnjacima ne bi bilo biološke raznolikosti. Ajmo im dati naknadu za to. Drugi problem koji vidim, a koji je najvažniji problem, i ako se on ne riješi neće biti provođenja ovog zakona. Ovaj zakon može biti najidealniji na svijetu, sve ove moje primjedbe koje sam rekla, koje su dobronamjerne, i one služe isključivo u svrhu poboljšanja zakona, je problem upisa u Ako nećemo imati upisano zemljište u ARKOD neće biti potpora, to je jedan kroz jedan jasno. A kako ćemo upisati zemljište u ARKOD ako 105 jedinica lokalne samouprave nije donijelo program? Ja ne znam što ti ljudi rade, što oni razmišljaju. Kad smo donijeli Zakon o poljoprivrednom zemljištu. To je čista opstrukcija poljoprivredne proizvodnje. Ne treba bacati koplje u trnje, nisam za to. Ne treba baš prihvaćati sve što nam se nudi, ali ono što je naš zadatak to je da zaštitimo nacionalne interese, zaštitimo domaću proizvodnju, što nije uvijek lako, ali trebamo u tom dijelu ustrajati. Ja vas molim da evo ove primjedbe koje sam iznijela, da ih doista ozbiljno uvažite i molim vas državni tajniče, vi znate za problem gospodarenja pašnjacima i livadama, da sjednemo, da taj dio riješimo, dosad je upisano samo 3 tisuće hektara pašnjaka, što znači da ili se ne koriste, ili da se koriste na način da nisu upisani da ljudi ne dobivaju potporu, što isto tako nije dobro. Hvala lijepa. Hvala. Imamo prijavljene dvije replike. Najprije uvaženi kolega Jerko Rošin. Izvolite kolega Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Moja replika je zapravo na određeni način traženje pojašnjenja nečega što je kolegica kazala, odnosno šta je nagovijestila. Govorila je o uvoznim potporama, prije je kolega Grubišić govorio o tome koliko su svinje sve jednake ili nisu jednake, sad je kazala o potrebi zaštite proizvodnje što se apsolutno slažem sa …/Ne razumije se./… Ali jedna stvar ostaje nepoznata u svemu ovome skupa. U smislu poticaja određene proizvodnje. Poznati smo po pršutu, pršut je kao neki naš autohtoni proizvod kojega …/Ne razumije se./… a kupujemo praktički da bi mogli, kupujemo svinjetinu da bi mogli raditi pršut. Ako imamo tržište naše domaće tržište, i ako je to tržište može imati izvoznu dimenziju po kvaliteti proizvoda, zar nije onda neobično da moramo uvoziti da bi mogli imati svoj vlastiti proizvod umjesto da mi proizvodimo. Jedan mi je rekao, kaže svinje smrde. Sad ne znam šta to skupa znači, ali i mnogi drugi imaju teške uvjete rada, koru kruha treba na neki način zaraditi. Čak i miris benzina kojemu je mnogi drag, ali zna i trovat. Dakle nelogično i neobično i volio bih nać obrazloženje zašto uvodimo svinjske polovice, odnosno buteve da bi mogli raditi

moram reći da me ponekad i brine kad vidim statističke podatke, premda evo oni idu u zadnje vrijeme nešto u korist izvoza a ne uvoza poljoprivrednih proizvoda, što jest dobar trend ako se to tako nastavi. Kad sam govorila o članku 60., spomenula sam da se zalažem da se uvede dodatna potpora u mjerama ruralnog razvoja, a to su potpore za tradicijske proizvode, i to je upravo ono što vi govorite, da se uvede potpora i za proizvodnju pršuta i za proizvodnju kulena, i za proizvodnju dingača, i za proizvodnju …/Ne razumije se./… kobasice i škrleta i svega onog što naš narod, naši ljudi već godinama proizvode, što naši turisti vole kušati i što sigurno ima dobru perspektivu na tržištu. Upravo iz tog razloga smatram da je u onom prvom dijelu, kad govorimo o izravnim plaćanjima, o izravnim potporama određenim granama proizvodnje, trebalo utvrditi drugačije prioritete, jer se stječe dojam, i ovo što ste vi spomenuli da naprosto neke proizvode koje možemo sami proizvesti uvozimo, da onda ti uvoznici još dobe potporu, da oni debelo zarađuju na toj toj uvoz-izvoz, import-export varijanti, a da ona obiteljska gospodarstva koja se bave tradicijskom proizvodnjom tu nisu dobila adekvatan prostor i adekvatnu potporu. I druga prijava replike, uvaženi kolega Dragutin Bodakoš. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolegice Petir spomenuli ste vezano oko savjetovanja poljoprivrednika i vezano uz višestruku sukladnost da bi Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu trebao biti bolje opremljen, odnosno više ljudi ako treba primiti jer je to sigurno jedan od značajnih i bitnih komponenata kako da se određena sredstva povuku posebno ulaskom u EU. Međutim, upravo zbog toga ja sam i dao amandman, a to je amandman samo vezan uz ono što je dogovoreno sa Hrvatskom veterinarskom komorom i ministrom Čobankovićem da se podjednako tretira sustav savjetovanja za korisnike iz ovoga članka i kroz Hrvatsku poljoprivrednu savjetodavnu službu i Veterinarske organizacije. Zašto se taj amandman je dat i zbog čega bi to trebalo kao takvo? Pa upravo zbog ovoga što ste i vi govorili. Pitanje stručnosti i stručnih ljudi. Upravo najveći dio ovih pregleda, odnosno propisa su vezani za veterinarstvo … /Govornik se ne razumije./… Druga stvar, postoji 605 ovlaštenih veterinara i 140 ovlaštenih veterinarskih organizacija koje mogu provoditi taj posao i raditi. I mislim da bez problema bi trebalo ovaj članak 3. i 4., odnosno stavak 3. i 4. pretočiti ovako kao što je dato u ovome amandmanu mome. A upravo zbog toga što u Hrvatskoj poljoprivredno savjetodavnoj službi što se tiče veterinarske struke brojem rečeno radi samo 1 veterinar. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, kolegica Petir. uprava mora postati uprava sposobnih i da ljudima koji žele raditi, koji znaju raditi, koji su školovani za to treba dati veći prostor i da ih treba platiti. Svatko naravno s aspekta svoje struke tu može dati adekvatne prijedloge. Čini mi se da bez kapacitirane savjetodavne službe na svim razinama ne samo na državnoj razini i bez pomoći općina, gradova i županija mi ćemo ustvari obavljati ćorav posao. Seljak naprosto ne može sam pisati projekte, to ponavljam. Silni milijuni koji se nalaze u financijskoj omotnici koji negdje iskaču iz svih tih fondova neće biti iskorišteni, neće biti uzeti ako projekti ne budu u skladu sa propisima. Vidjeli smo koliko smo krugova imali za SAPARD, vidimo da se ista priča ponavlja kod IPARD-a zbog toga što je procedura izuzetno komplicirana i jedino sa sposobnim ljudima u javnoj upravi, sa ljudima koji su osposobljeni, koji su educirani, koji govore jezike se može pomoći da se izgrade adekvatni projekti za naše poljoprivredne proizvođače, da im se time omogući da uzmu novac iz fondova, da im se time omogući da s tim novcem učine svoju poljoprivrednu proizvodnju konkurentnijom. Isto tako da naravno sa tim novcem urede svoja obiteljska gospodarstva, a ono što je meni kao zastupnici HSS-a najvažnije da imaju uvjete da ostanu živjeti na hrvatskom selu jer su oni čuvari hrvatskog prostora. Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. predstavlja zadnji korak u procesu usklađivanja hrvatskog sustava poljoprivredne potpore onom u EU, a ujedno regulira više od 90% proračunskih sredstava kojim upravlja ministarstvo. Do ulaska naše zemlje u EU ostalo je jako malo vremena. Još je manje vremena ostalo za okončanje pristupnih pregovora, no vremena je dovoljno da se pravodobno napravi ovaj završni korak nakon što je u srpnju prošle godine donesen važeći zakon na temelju kojeg se započelo sa postupnom prilagodbom. Tada je postavljen i vremenski okvir, ali zaključno sa 2010. godinom što je sada potrebno nastaviti. Donošenje ovog zakona je jedno od mjerila za uspješno okončanje pregovora o Poglavlju 11.- Poljoprivreda i ruralni razvitak. Međutim, novi Zakon o potporama je potreban ne samo zbog usklađivanja s EU. Poljoprivreda mora odgovoriti zahtjevima koje pred nju postavljaju moderno društvo i javnost. Posebice se treba znati nositi sa izazovima koje je posvuda u svijetu donijela gospodarska kriza pa tako i poljoprivredi. U tom kontekstu i na ovaj zakon treba gledati kao doprinos dugoročnoj održivosti jedne strateški važne gospodarske grane. Kao doprinos daljnjem jačanju konkurentnosti hrvatske poljoprivrede te očuvanju i razvoju ruralnog prostora. To je i razlog što je donošenje ovog zakona uvršteno i u Program gospodarskog oporavka što ga je donijela Vlada Republike Hrvatske. Ovim zakonom dodatno se razrađuje važnost kontrole i nadzora trošenja sredstava poljoprivredne potpore. To naravno pravim proizvođačima, a takvih je po našem sudu ogromna većina, neće predstavljati nikakav problem i to je ono što i sami proizvođači od nas očekuju. Polazište u izradi zakona bio je dokument što ga je donijela Vlada u veljači ove godine pod nazivom "Reforma sustava poljoprivredne potpore u Hrvatskoj u razdoblju 2010.-2013. godina, konceptualni okvir za poljoprivrednu politiku u predpristupnom razdoblju". Taj je dokument pozitivno ocijenjen i od strane Europske komisije. U izradi ovog zakona polazi se od pretpostavke da će Hrvatska 2012. biti članica unije, to je znači do konca 2011. godine moramo biti spremni u svakom pogledu za provedbu sustava izravnih plaćanja koji se primjenjuju u EU. Mi smo na najboljem putu da to i postignemo. Ključni dijelovi zakona su izravno plaćanje za 2011. godinu u kojoj će se zadnji put primjenjivati pojedini elementi hrvatskog modela izravnih plaćanja. Za sve poljoprivredne površine na kojima se uzgajaju poljoprivredne kulture predviđena su plaćanja po osnovnoj poljoprivrednoj površini koja nisu vezana uz vrstu proizvodnje. Drugi ključni dio je primjena modela jedinstvenih izravnih plaćanja od 2012. koji je u najvećoj mogućoj mjeri usklađen sa europskim sustavom uz uvažavanje hrvatskih specifičnosti u određenim sektorima. U odabiru osnovnog modela izravnih plaćanja koji će se primjenjivati od trenutka punopravnog članstva u EU donesena je odluka da to bude regionalni model jedinstvenih izravnih plaćanja koji je za Hrvatsku najpovoljniji i omogućava zadržavanje vezanih plaćanja u pojedinim sektorima. Zakon uvodi i državnu potporu poljoprivredi koja u europskoj legislativi predstavlja jedan zasebni skup propisa u kojima su usklađene odredbe o zaštiti tržišnog natjecanja koje se primjenjuju i u poljoprivredi. To znači da će se tijekom trogodišnjeg prijelaznog razdoblja u državnom proračunu osigurati sredstva za neke osjetljive sektore. Riječ je o potpori za šećernu repu, maslinovo ulje, duhan, te mliječne ... po selekcijskim nadzorom i rasplodne krmače. Treći ključni dio Zakona je politika ruralnog razvoja kao stožerni dio buduće Europske politike u Hrvatskoj. U poglavlju Zakona koje se odnosi na ruralni razvitak, mjere su podijeljene na mjere ruralnog razvoja za razdoblje do i nakon pristupanja Republike Hrvatske Potpora ruralnom razvoju danas je zastupljena s manje od 20% udjela u ukupnim hrvatskim poljoprivrednim potporama što bi u iduće dvije godine trebalo biti otprilike udvostručeno. Ovdje treba posebice naglasiti važnost potpora za područje sa težim uvjetima gospodarenja, gdje se na horizontalnoj osnovi mogu dodjeljivati dodatna sredstva koja su zapravo dodatak u odnosu na izravna plaćanja. Jednako vrijedi i za potporu za ekološku i integriranu proizvodnju. Usvajanjem ovoga Zakona u Hrvatskom saboru Republika Hrvatska će snažno demonstrirati svoju spremnost za okončanje poljoprivrednih pregovora do konca ove godine ali i spremnost za provedbu reformi. Međutim, još je važnije da će se pravodobno donijeti zakonski okvir za iduću godinu za naše poljoprivrednike koji će na temelju ovog Zakona puno lakše moći donositi poslovne odluke i planirati buduću proizvodnju. Uvjereni smo da će upravo zbog ovakvog zakona naši poljoprivrednici biti u puno boljoj poziciji pri ulasku naše zemlje u Europsku uniju. Zahvaljujem se. Zahvaljujem. S obzirom da ima upita, da, radit ćemo i danas bez pauze kao što je to najavljeno u ponedjeljak po predsjedniku Sabora, kako bi što više ovih točaka danas i završili. A na redu je pojedinačnoj raspravi uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa ovaj današnji Zakon o potporama o kojem sigurno evo ovako raspravljamo, sigurno je po ocjeni svih nas jedan od najvažnijih dokumenata koji bi trebao odrediti smjer Hrvatske poljoprivrede. Međutim, ne samo u vremenu prije ulaska u članstvo 2011. godine jer najviše se osvrćemo na 2011. godinu, nego posebno onoga trenutka kada ćemo ući u Europsku uniju, i kada će ove potpore određivati i daljnji razvoj nas odnosno Hrvatske poljoprivrede. Zakon o potporama je ima svoje porijeklo od 2002. godine, u ovakvom ili onakvom obliku ali vezan na neki način resurse međutim, u tom Zakonu koji je trajao do 2009. godine bilo je velikih izmjena, promjena i često puta su na žalost te izmjene idu u smjeru, da se i prema dnevno političkoj situaciji kao što recimo bilo 9. 1. 2009. bila donesena uredba Vlade, tadašnjeg premijera Sanadera gdje je kukuruz povećan sa 1250 na 2250 i na taj način se stvorila dubioza od 300 milijuna za koju na žalost, na žalost, ne znam je li isplaćenih tih 205 milijuna 2008. godine. Prema tome, to sam samo napomenuo da ukažem na to da je Zakon jedna raspodjela novca za sektor poljoprivrede, prema tome, financijska omotnica koju smo mi imali, koja je nekada bila više od 3 milijarde, sada je manja od 3 milijarde, biti će u 2011., 2,4 milijarde, prema tome, se dešavalo da li idemo dolje ili gore. Ovo danas, što ćemo imati kada uđemo u Europsku uniju, sigurno biti će jedno polazište sa ovih 373 milijuna izravnih plaćanja i 352 milijuna za ruralni razvoj, jedno dobro polazište cjelokupne poljoprivredne proizvodnje. To je spominjao danas ministar, to je 6 milijardi nikada nismo toliko itd., toliko itd., međutim, treba preživjeti 2011. godinu, a sa ovakvim Zakonskim odredbama koje smo ovdje dali za 2011. godinu bojim se da će mnoge naše proizvodnje, a posebno se to odnosi na stočarstvo doći u jednu otežavajuću situaciju i pitanje tko će moći primati novce za 2012. godinu ako budemo dobivali nešto iz Europe. I zadnji puta kada je bila rasprava upozorio sam izmjene Zakona i ovakav materijal zahtjeva jednu analitičku raspravu, raspravu koja će sagledati sve elemente. Kada je ta reforma pred nama, kada je kratki rok pred ulazak u Europu, na žalost mi smo u petak dobili ovaj materijal, jučer je bio Odbor, danas ćemo raspraviti i ne znam sutra donijeti. Koliko je mišljenja poljoprivredne komore, Gospodarske komore, Veterinarske komore, udruga itd., pozitivna na ovakav zakon, ja bih to volio vidjeti, međutim, i to sam postavio na Odboru pitanje, nije mi se ništa odgovorilo. Ono što je problematično i ono što će nas sigurno pogoditi u ovoj godini to je smanjenje ovih potpora. Ja znam i ministar je to govorio, kaže, smanjilo se u Slavoniji se, da smo išli po hektaru onda bi Slavonija dobila više jer ima više zemljišta, sada smo išli na vezani dio pa će pa će po hektaru biti manje ali zato će se dati za stočarstvo, ali isto tako Slavonija ima itekako razvijeno svinjogojstvo. Prema tome umanjili smo u zemlji, sada ćemo umanjiti u svinjogojstvu odnosno u stočarstvu i ne znam do kada i kako će. Da razgovarate s ljudima iz Slavonije pogotovo s malim proizvođačima da bi imali puno suprotnije mišljenje nego ovo što prezentira ovdje ministar i državni tajnik kako je to jako dobro i kako će nam to biti. Možda je to dobro kako bi završili pregovore, možda je to dobro da prema Europi, ali isto tako smo nekada dijelili, ovo što sam rekao, novce prema političkim prilikama. I ovo izgleda neka politička prilika ili neprilika zbog koje mi moramo evo ovako ići. Međutim, činjenice su sasvim evidentne, 2009. godine za mlijeko isplaćeno 560 milijuna, 2011. biti će isplaćeno 275 milijuna. U govedarstvu, ukupno u govedarstvu 552 milijuna, 355 milijuna. Kod svinjogojstva 95 milijuna sada će biti 33 milijuna. Inače pčeline zajednice, med itd., a posebno što su, ja ne znam nažalost iz vladajuće strukture neki koji su direktno zainteresirani i koji su imali isto tako kao i mi vezane razgovore oko sjemena nerastova, bikova itd., ukupnog rasplodnog sjemena, stimulacije koja se sasvim ukida. Mislim da će to sve dovesti da će taj razvoj odnosno ono što bi trebalo biti razvoj tog stočarstva biti umanjen jer ukupno od 2009. kad smo imali milijardu 300 milijuna sada ćemo za to stočarstvo dati 731 milijuna. Mislim da su to loše stvari i da će se zbog toga pokazati da neki koji žive od tog stočarstva da će loše proći. Upravo zbog toga mislim da bi u ovoj referentnoj godini podloga i za uzgoj junadi odnosno sektor tovnog govedarstva trebala biti barem na nivou 2010. Pitanje proizvodnje mlijeka isto tako. Mi imamo puno mlijeka koje, % koje nije u EU kategoriji. Šta će biti s tim, jel oni neće dobiti u 2011. ništa sredstava? A posebno ono što sam rekao za svinjogojstvo, razina potpore u svinjogojstvu treba se održati barem na nivou 2010. godine jer je upravo ovo i najugroženiji sektor koji će ulaskom u Europu biti i u situaciji da će tako rekuć kod nas i možda da ne kažem nestati, ali biti smanjen sigurno na 1/3 ovoga što danas imamo. Ono što je još bitno u cijelom ovome sustavu to je pitanje zašto smo mi baš odabrali ove proizvodnje i šta to mi štitimo i zašto se štite ove proizvodnje. Mislim da u tome dijelu moramo sagledavati da proizvodnje koje će zaštititi proizvođače odnosno održati njihovu egzistenciju da je to bitno, a posebno u ovome malom sektoru odnosno seoskom o kojem danas govorimo samo u onom smislu da sve će to ići u ruralni razvoj. Na kraju, mislim da pitanje ruralnog razvoja je jedno od problematičnih pitanja zbog toga što mi nismo što mi nismo još napravili određene materijale, odnosno programe razvoja tog ruralnog razvoja. Mi nemamo, imamo strategiju ili ne znam šta imamo, ali nemamo ni provedbene planove ni ne znamo programe koji će i mislim da je dobro ovo što je kolegica Petir govorila, moramo kroz sve moguće službe i veterinarsku i savjetodavnu službu i biljnu proizvodnju itd., sve te službe da stvorimo takvo stanje da se mobiliziraju ti ruralni krajevi, da se proizvodi koji su kao takvi i koji se mogu povući iz ovoga dijela ruralnog razvoja da te programe imamo. I sasvim na kraju, mislim da često puta, a to je uvijek prisutno ovdje kad su EU, vezano za europske zakone, da se strogo pozivamo to je tako, ovako ili onako, ne znam i moramo tako i nikako drugačije. česte promjene uprav u Europskoj uniji su i sustava potpora i već sada se najavljuje 2013. godina kada će biti novi sustav. Bojim se da naš zakon i dok zaživi da će se već u Europi početi primjenjivati, ali loše će biti ako to zaživljenje ovoga zakona bude zbog toga uništene određene sektorske proizvodnje u kojima po ovome dobiva se puno manje sredstava. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvažena zastupnica Marijana Petir, izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Bodakoš, vi ste postavili jedno retoričko pitanje koliko su udruge, poljoprivredna komora, savezi, sudjelovali u izradi ovog zakona. Evo ja bih htjela ovdje reći javno da sam prije par minuta dobila jedan dopis Hrvatskog seljačkog saveza. Oni su se obratili ministarstvu i ministru. Znam da ste razgovarali, oni su to i na sastanku usmeno izrekli. Riječ je o potporama za krave dojilje. Traži se povećanje po grlu na 2000 kuna. Ja osobno smatram da je to opravdano jer je riječ ustvari o kategoriji koja je važna za proizvodnju baby beefa. Mi smo često skloni hvaliti se i promovirati našu domaću junetinu, odnosno baby beef kao nešto što je proizvedeno na našim pašnjacima, ali moramo biti iskreni i reći da su tovilišta uglavnom popunjena uvezenom junadi. Mene to osobno obzirom da baby beef ima dobru perspektivu i može biti naš brend, a da upravo tome doprinose krave dojilje koje su na našim pašnjacima i Posavine i Moslavine i u drugim dijelovima Hrvatske. Važno je i za lokalno stanovništvo i za zaštitu prirode, za proizvodnju mlade junetine kao izvoznog proizvoda i kao našeg brenda da se ovaj amandman Hrvatskog seljačkog saveza uvaži. Hvala lijepo.

Kolegice Petir, dobro ste rekli, je retoričko je to pitanje bilo. Međutim, upravo zbog toga što sam svjestan da nisam dobio, to sam pitanje postavio i na odboru, odboru, međutim nisam dobio kakvo je mišljenje Poljoprivredne komore bilo. Kakvo je mišljenje Poljoprivredne komore koja zastupa svih onih 170 tisuća koliko imamo registriranih obiteljskih Pitanje je upravo zbog toga, kažem, jer ono što sam ja razgovarao sa ljudima, evo i danas su me zvali iz Slavonije, smatraju da je to propast stočarstva za proizvođače. Prema tome, slavonske proizvođače, a posebno svinjogojce. Danas je rekao i ministar, 22 milijarde je proizvod, poljoprivredni proizvod, 2 i pol milijarde potpore, 11% su tih potpora. Ja bih volio da mi tih 11% od ukupne proizvodnje hrvatske poljoprivrede pokušamo rasporediti u ovoj 2011. godini na jedan kvalitetan način. I da ipak ono što je najbitnije, održimo proizvodnje koje su nam potrebne i s kojima možemo i s kojima moramo egzistirati i u Europi, ali isto tako da naši ljudi, naši seljaci, naši proizvođači ne zatvaraju svoju proizvodnju u 2011. godini jer svaki novi proizvod, svaki novi kilogram pšenice, svaki novi kilogram mesa to je povećanje bruto nacionalnog dohotka. Prema tome, nemojmo se čuditi i misliti da je to nešto što mi eto tako proizvodimo, a ne znamo, a nema nikakvu vrijednost. To je jedna nova vrijednost i kao takovu novu vrijednost trebamo je cijeniti. Hvala lijepo. Na redu je uvažen zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Evo podržat ću ovaj prijedlog zakona, a u svojoj raspravi ću pokušati obrazložiti i zašto. Evo i danas smo čuli da još uvijek postoje značajne razlike u provedbi mjera poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj u odnosu na Europsku uniju i to u svim područjima potpora. Znači, i što se tiče izravnih plaćanja gdje su posebno izražene i potpora dohotku interventnih mjera za uređenje tržišta i mjera potpore ruralnom razvoju. Iako se proces prilagodbe odvija intenzivno i uz istodobno jačanje i izgradnju administrativnih kapaciteta za puno preuzimanje pravne stečevine Europske unije. Još uvijek je izražen znači problem vezan i posebno naznačen

koji su partneri u ovom postupku izloži cjelovito slika pridruživanja. Znači, uz sve koristi, ali i sve rizike koje donosi članstvo u Istina je da će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju znatno viša sredstva za potporu poljoprivredi i ruralnom razvoju kada postanemo članica ministar govorio u uvodnom dijelu, ali naravno uz uvjet da pravodobno i kvalitetno pripremimo, odnosno dovršimo pripreme poljoprivrednog sektora za nove i različite politike koje će se primjenjivati od ulaska Republike Hrvatske u To naravno donosi različite izazove, ali otvara nove mogućnosti i ne odnose se, znači koje se ne odnose samo na ova izravna plaćanja o kojima sam govorila. Hrvatskoj, znači bit će politika ruralnog razvoja i naglasak u svojoj raspravi ću staviti upravo na to. Paket Europske komisije za Republiku Hrvatsku čini 483 milijuna eura za mjere ruralnog razvoja i to za 2012. i 2013. godinu, te 144 milijuna eura za tržišne mjere i izravna plaćanja u poljoprivredi. I ja nisam skeptik kao kolega Kajin. Bitno je bilo osigurati ovaj paket za početak. Snažniji zaokret očekuje se znači od 2011. godine nakon konsolidiranja poljoprivrednog proračuna za 2010. godinu i to u smjeru rasta udjela mjera ruralnog razvoja i unutar njega porast sredstava za područje težih uvjeta gospodarenja i okoliš, te brdsko-planinska područja i otoke. A za to se mogu koristiti znači i sredstva EU fondova koja su i do sad i još uvijek stoje na raspolaganju sredstva SAPARD-a i IPARD-a koji iznose, IPARD koji iznosi približno 125 milijuna. Znači do 2011. godine. A rezultati tog zaokreta bit će onakvi kako se sad pripremimo. I upravo ovaj prijedlog zakona koji je kvalitetan okvir on to i osigurava. Posebno se želim osvrnuti evo na poglavlje ruralni razvoj, znači koji osigurava okvir za izradu i provedbu strateških razvojnih dokumenata o kojima smo danas čuli i da ih ima i da ih nema i puno toga. Znači, gdje se definiraju mjere ruralnog razvoja kako do ulaska Republike Hrvatske, tako i nakon ulaska. Te mjere, znači ove do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji su mjere, znači u sklopu IPARD programa za kojeg su potpisani međunarodni sporazumi, zatim potpore za osiguranje mogućih šteta u poljoprivredi, potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potpore za kapitalna ulaganja, potpore dohotku, potpore za ekološku integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potpore za područja s težim uvjetima poslovanja. Definirana je i maksimalna visina javne potpore za navedene i u skladu je sa onim što je ministar govorio u svom uvodnom dijelu, a to je ta postupnost. Znači, da se ne ide odmah, nisu nagle promjene, nego jedan postupak, znači postupne mjere za prijelaz do stupanja, Europsku uniju. Od mjera znači ruralnog razvoja za razdoblje nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a radi se o korištenju sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj koji će se moći koristiti samo za one aktivnosti koje su sadržane u nacionalnom strateškom planu ruralnog razvoja

što se ti dokumenti rade po kriterijima iz uredbe Vijeća i metodologiji koja je naravno zadana ostaje dovoljno prostora da tu zacrtamo one ciljeve, ministar je također u uvodnom dijelu rekao da su nam ciljevi politike Europske unije dosta dobro, da su naši usklađeni ciljevi. Znači da se podudaraju ciljevi politike Europske unije vezano uz ovo i naši i to ne samo za razdoblje od sedam godina za koje se izrađuju ovi dokumenti, nego bih ja rekla makar za dva ciklusa, za dva ciklusa da sad odredimo viziju za sljedećih 14 godina i da na toj osnovi znači idemo sa ovim strateškim dokumentima. Podsjetit ću da se ovi dokumenti izrađuju naravno u partnerstvu sa svim čimbenicima. To ministarstvo do sada radi, ima iskustva u svemu tome. Ali bih htjela naglasiti i kompetenciju partnera jer vidimo bez obzira što god više imamo partnera u ovim dogovorima da neki partneri jednostavno nisu kompetentni i to iz razloga značaja ovog strateškog dokumenta. Evo još jedanput ću podsjetiti na mjere, znači koje se inače inače mjere koje se, inače a definirane su i ovim prijedlogom zakona financiraju kroz ovaj Europski fond za ruralni razvoj. To su unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora. Znači, unapređenje okoliša i krajobraza, kakvoća življenja u ruralnim područjima i diverzifikacija gospodarskih aktivnosti. Zatim jačanje lokalnih inicijativa u ruralnom području. Znači, sve navedene mjere i pripadajuća maksimalna visina javne potpore dati su u dodatku ovom prijedlogu i sadrže sredstva Europskog fonda za ruralni razvoj, ali i sredstva državnog proračuna. Držim da je ovim prijedlogom zakona dobro definirano tko što radi, znači nadležnosti, provedba, ali i upravni inspekcijski nadzor i kaznene odredbe. Mislim da je to dobro upravo zbog učinkovitosti, odnosno ostvarivanja navedenih ciljeva. S obzirom na evo relativno dobru pripremljenost kapaciteta koja dosta dugo traje i da da smo spremni upravo sada kroz izradu ovih strateških razvojnih dokumenata reći što želimo, odnosno da je sad pravo vrijeme da osmislimo i dugoročno dugoročno definiramo politiku razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora, a podsjetit ću još, znači da tog ruralnog prostora imamo preko 90% područja Republike Hrvatske i s tim je odgovornost za kreiranje politike u tom prostoru posebno

Kolegica je govorila o SAPHARD programu koji je završena priča, ne baš slavno, a zatim je spomenula i IPARD program. Naime radi se o milijardu kuna sredstava koje Europska unija plasira za, a naročito su značajne i vrlo da kažem pozitivne mjere 101 i 103, to su novi programi u poljoprivredi, međutim jeste li uvjereni kolegice da će naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili bilo tko od njih imati i znanja i novaca isfinancirati te projekte za nove programe. I drugo uvjeti koji su postavljeni za te nove programe su vrlo teški. Dakle 5 godina da nije financijski gubitnik, i mora biti, imati izmjerene sve financijske obveze prema državi. Pitam se koliko će uopće biti OPG-a sposobno da sudjeluje u IPARD programu. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Slažem se da su uvjeti teški, ali da se mi moramo prilagoditi moramo i da se moramo pripremiti i da smo imali dosta dugačak period pripreme da smo to mogli napraviti je kolega složit ćete se istina. Što se tiče SAPHARD programa on i nije baš slavno rekli ste završili, međutim evo ja sa područja Zadarske županije mogu reći da je za one koji su ozbiljno shvatili taj program, koje su se ozbiljno pripremili ipak slavno završio, preko 30 milijuna kuna je otišlo u tri projekta na Zadarskoj županiji. Moramo se pripremiti, a ne čekati da nas netko priprema za nešto. Sami se moramo pripremiti. Zahvaljujem. I kao zadnji pojedinačno, uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja ću možda ovu raspravu malo na drugačiji način voditi, pa mi nemojte zamjeriti, nemojte baš gledati u Poslovnik u svaki članak.

Za razliku od drugih ovaj zakon predstavlja poraz, a ja bih rekao donekle i krah poljoprivredne politike koja se vodila u Hrvatskoj 10-ak i više godina. To najbolje ilustrira ovaj primjer zastupnice gospođe Petir koja predlaže amandman Vladi ispred Hrvatskog seljačkog saveza. Nisam još znao da Hrvatski seljački savez može predlagati amandmane, ali dovoljno govori o stanju unutar vladajuće koalicije i govori o tom da se pod jednom lažnom brigom jedne političke opcije za selo, seljaštvo na ovaj način želi skupiti jeftine političke bodove, jer očigledno da to nije dogovoreno. Da je nešto dogovoreno, pa da vjerojatno ovoga ne bi bilo, a bivši predsjednik Hrvatskog seljačkog saveza ne bi od te iste Vlade dobio preko tisuću hektara zemlje, a naši seljaci se bore za neki maksimum od 50 hektara, kupovao nove kombajne, to možete vidjeti ako krenete putem prema Slavoniji i dobivao poticaje. A usput bio uhljebljen u poljoprivrednoj komori kao jedan veliki stručni kadar. Pusta priča. Ovaj zakon govori o tome da je hrvatska poljoprivreda talac politike koju je provodio HSS, pa čak i u onom vremenu one velike koalicije od 2000. do 2003., isti ministar je otišao, sada su samo gospodina Čobankovića doveli, jer gospodin Pankretić bez obzira što vodi Ministarstvo za ruralni razvoj, doista jednu veliku stvar o poljoprivredi nije nikad znao ni pokazati. Ovo je poraz hrvatskog pregovaračkog tima u Europskoj uniji, jer sa ovim Zakonom o potporama mi ulazimo slomljeni i na nogama u To će teško možda biti objasniti našim seljacima u Slavoniji, posebno Francuzima koji su na ulicama Pariza koji dovoze traktore itd. A ovdje prvenstveno u Saboru govore ljudi koji nisu nikad zakopali niti motiku u zemlju, osim što su kosili travu. Najbolje to ilustrira u kakvom je stanju hrvatska poljoprivreda i dokle je ova politika dovela, možda i ove dvije banane. Doduše kapetan s malo vitra je rekao da smo mi odavno u banani, još banana ima na tržištu i mene ne bi čudilo i ne čudi me što uvozimo banane, u Hrvatskoj ne možemo proizvoditi banane, ali možemo napraviti banana državu. Međutim ove dvije banane dođu dvije kune i 70 lipa i normalno da su uvezene. Ono što najviše boli smanjujemo poticaje u mljekarstvu i stočarskoj proizvodnji, a istovremeno, evo to možete ovdje preko puta u ovoj privatiziranoj tvrtki teško ćete naći domaći jogurt s tim istim bananama, gle čuda nisam ni gledao šta uzimam, i slatko vrhnje, koje je negdje oko 9 kuna. Isto tako rajčica, koja je došla iz Makedonije, nektarina iz Egipta, krompir iz Egipta, paprika iz Maroka. Ja sam očekivao, piše, odite tamo pa pogledajte deklaraciju, nemojte me prekidati. Smokve ja sam očekivao da će biti iz naše Dalmacije, dao sam evo zastupniku Grubišiću malo da proba, nisam želio poticati uvoz, kaže da nisu dobre, ja ih ne jedem. Ja volim hrvatsko. Međutim pitanje je ovo sve ovdje dođe negdje oko 40-ak kuna, koliko uopće naš građanin može voliti hrvatsko ako su ovi jeftini smeće proizvodi jeftiniji, puno jeftiniji nego naši u trgovačkim lancima. I ništa to mene ne bi čudilo, nego ja se nadam da u istom tom ministarstvu znaju pogledati i tablice uvoza i izvoza. Pa eto kažem banane, okej uvozimo banane, uvozimo i neki …/Ne razumije se./… čaj, to sam vidio u nekoj sapunici, a '98. godine taj uvoz je bio nula kuna, sad je to negdje oko 199 tisuća kuna. Ali poražavajuća je činjenica da mi uvozimo i isti ovaj krumpir, svježi ili rashlađeni i to za 14 milijuna 371 tisuću američkih dolara. A ovaj krompir, dakle kad ga oni naši proizvođači proizvedu, pa onda negdje gledamo one plodove zemlje kad zaoravaju u crnicu slavonsku ili međimursku ili dalmatinsku, e ovo, ličku isto tako kao poznat lički krompir, ali nisam vidio bar toliko velik uzgoj, 0,60 kuna. A negdje za kilu krumpira se traži kuna itd. Rajčica, sjetimo se svih onih plantaža itd., koje će najvjerojatnije ovim sustavom potpora i poticaja biti zatvorene. Ali, na kraju krajeve sjetimo se istih tih farmi za koje su davane kapitalne, nije me nitko izgasio, cijenim, one kapitalne potpore za podizanje. Na stranu to što ljudi nisu imali riješene imovinsko-pravne odnose itd., pa ionako neće moći ući u ovaj sustav poticaja. 90% farmi u Hrvatskoj nema riješenu građevinsku dozvolu i to netko treba otvoreno kazati čak i onima u Hrvatskom seljačkom savezu, nećete imati pravo na ostvarivanje poticaja ako se to vrlo brzo ne riješi. Međutim, uvesti čak i živu ribu i mlijeko i vrhnje koje sam pokazao u iznosu od 31 milijuna ili 32 milijuna dolara, to su podaci iz 2008. jel kod nas hitrokracija ipak ne uspije riješiti vrlo brzo, je doista poražavajuće. I na stranu ajde sad što uvozimo slatko vrhnje, netko voli možda njemačko, ne voli hrvatsko, međutim mi uvozimo pšenicu, kukuruz, ječam, uljanu repicu. Mi uvozimo sve poljoprivredne proizvode koji se ovdje u Hrvatskoj mogu proizvoditi i od koga hrvatski seljaci i hrvatska poljoprivredna gospodarstva mogu živjeti. Danas obiteljska gospodarstava u Hrvatskoj jedva sastavljaju kraj s krajem. Zato su na ulicama, zato su na traktorima. Ne zato što vole biti na ulici, ne zato što im se ne radi nego zato što jednostavno im je skuplja proizvodnja od onoga što mogu dobiti za svoj proizvod i zato što u Hrvatskoj nema uređenog tržišta i zato što taj svoj proizvod ne mogu prodati. Uzmite podatke iz ove statistike, ja nisam mogao donijeti sada karfiol, kupus, kelj, zamrznutu iz Metkovića jel' zamrznutu teletinu, svinjetinu itd., jer jednostavno sve ono što mi uvozimo ne bi stalo u ovu sabornicu samo s ovim primjerom. 2 banane sam ponio jer netko još uvijek ne vjeruje da je Hrvatska u banani, da od one Sanaderove banane više nije ostala ni kora i da svaki dan sve više i više ovakvom i sličnom politikom, posebno politikom ucjenjivanja, tu sad branim malo i ministarstvo, jer ako pristanete na ovo što vam sada rade tada jednostavno je otvoren put anarhiji. Ali morate jasno i glasno reći svakom obiteljskom gospodarstvu – ukoliko ne riješite građevinske dozvole nema ni strukturnih ni … fondova, a nema bogami ni poticaja. Isto tako, ja dolazim iz Slavonije pa znam i radio sam na zemlji i znam što građani koji se bave poljoprivredom o tome žele reći. I preko mene u ovom Hrvatskom saboru, a isto tako i na onim cestama i na ulicama jer džaba im dolaziti u Zagreb, svaki put od tih velikih vođa seljaka 2 ili 3 bude riješen njihov privatni interes ili uđu u Poljoprivrednu komoru ili dobiju 1000 hektara zemlje i mirna Bosna. Evo, ja vam se zahvaljujem. Ovo ako netko želi probati može probati ja to neću nositi. Ali doista ova kvaliteta ovih proizvoda, osim ovih banana, na banane smo naučili, nije zadovoljavajuća niti za hrvatsku mladež niti za djecu niti za umirovljenike, pa čak ni za nas saborske zastupnike koji jedini očigledno imamo novaca za ovo kupiti. Hvala. Probati mogu, ali vani kasnije. Imamo 3 ispravka netočnih navoda, prvo je uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Vinković je ustvrdio da sadržaj amandmana ne može predlagati Hrvatski seljački savez. Gospodine Vinković, ova zemlja je zemlja demokracije. Svaki građanin u ovoj državi može ministarstvu, meni kao zastupnici obratiti se i predložiti sadržaje amandmana što su oni učinili, naravno zato što znaju da sam ja njihova zastupnica. Pa neće se vama obratiti kad čuju kakve rasprave ovdje vodite, kako ih ocrnjujete i prozivate. Jer ja gospodine Vinković za razliku od vas govorim ono što živim. Ja živim na hrvatskom selu za razliku od vas. A drugo, moram vam reći istaknuli ste da u mandatu 2000.-2003. ministar iz HSS-a nije učinio ništa. … /Upadica se ne razumije./… Ministar je učinio poprilično puno. Tad je donesen i upisnik po prvi puta i počelo se uvoditi red u poljoprivredu, a sjetimo se tko je to opstruirao i s kim je tad HSS bio u koaliciji i iz kojih redova je bio vaš zamjenik ministra? Iz Agrokora. Uvaženi zastupniče dižete pločicu povreda Poslovnika. Morat ćete obrazložiti što jer je ispravak netočnog navoda bio korektan. Molim vas, nemojte se javljati za povredu Poslovnika na to jer je ispravak netočnog navoda bio korektan i mislim da nema razloga da zaoštravamo u tom smislu raspravu. Izvolite.

Vi kršite Poslovnik, a o tome gdje tko živi mene to ne zanima. Gdje osobno gospođa Petir živi, da li na selu ili u gradu. A mislim da većinu

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo uz niz netočnih navoda ja ću reći evo samo jedan, a to je ovo što je gospodin Vinković rekao da aktualna koalicija vodi poljoprivredu u propast. Ako se okrene malo unazad i vidi koliko je po godinama odvajano za poljoprivredu onda će vidjeti da je iz godine u godinu odvajano sve više. Nažalost, najmanje je odvajano onda kad su oni bili u vlasti zajedno sa HSS-om. Kad je HSS morao se grčevito se boriti za svaku kunu gdje su oni bili protiv. A gledajući prošlu godinu gdje je više od 4 milijarde odvojeno za poljoprivredu možda nikada neće toliko biti odvojeno. Gospodine Vinkoviću kapitalna ulaganja su bila 25%, dignuta su na 40%. Pogledajte malo, pogledajte koliki je bio poticaj za kukuruz, 800 kuna pa je došao na 2250. A ovih dana čujemo od čelnika stranke koja je u "kukuriku koaliciji" kaže da će biti ako dođu na vlast teški rezovi. Moji seljaci pazite se ako dođu na vlast neće više biti poticaja.

da možete protumačiti Poslovnik. DA li ovaj poziv seljacima da se netko pazi je ispravak netočnog navoda ili nešto drugo. Ja bih vas to nije povreda Poslovnika. to nije povreda Poslovnika i izričem vama opomenu i da ne činite ruglo od Poslovnika koji smo mi donijeli i vi. Izvolite sjednite. Hvala lijepa, imamo, ne možete dalje govoriti, nemojte to činiti. Ne treba, uvaženi zastupniče, uvaženi zastupniče, oduzimam vam riječi po ovoj točci i molim vas da se više ne javljate po ovoj točci. Imamo još Imamo još jedan ispravak netočnog navoda, a to je uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja ću ispraviti netočan navod kolege zastupnika koji je tvrdio da je ovo poraz i krah poljoprivredne politike u Hrvatskoj i pregovaračkog tima što naprosto nije točno, jer smo mi hvala Bogu u pregovorima došli u pregovorima došli do kraja. Ovaj Zakon koji sada donosimo je upravo to. A ja bih nešto preporučila gospodinu Vinkoviću. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvažena zastupnice ne možete preporučivati nego možete ispraviti netočan navod. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zna se što treba raditi. Imamo završni osvrt državnog tajnika uvaženog Stjepana MIkolčića. Izvolite.

i financijske okvire za budućnost Hrvatske poljoprivrede. Vi ste ovdje apsolutno u raspravi, na neki način, većina vas ocijenili da sa ovim zakonom i ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Hrvatska poljoprivreda i poljoprivredni proizvođači dobivaju šansu. Uvažavam i ono što ste rekli vašu bojazan hoćemo li tu priliku i šansu iskoristiti. Slažem se sa određenim konstatacijama, možda ovaj zakon nije dovoljno jasan našim poljoprivrednim proizvođačima ili bar u onom najvećem dijelu njih. NO, iza ovog Zakona idu provedbeni propisi koji će apsolutno biti direktniji, neposredniji i mislim za sve one koje se tiče razumljiviji. onaj dio rasprava koji je bio usmjeren na plani i program ruralnog razvoja koji apsolutno definira sutra razvoj Hrvatske poljoprivrede, razvoj ruralnog prostora i sve što se može financirati iz Fonda za ruralni razvoj. rekli, uvažit ćemo na način da ćemo u povjerenstva koja budu zadužena za izradu ovih propisa imenovati na neki način i predstavnike Hrvatskog sabora i predstavnike svih partnerskih skupina kojih će se ticati ti propisi. I na kraju, ja zahvaljujem na svim vašim doprinosima u vidu rasprava koje ste danas iznijeli, na sugestijama i primjedbama, poglavito u vidu amandmana koje ćemo svakako razmotriti i ukoliko je moguće njima poboljšati Zakon. A mogu već sada reći da ćemo najveći dio vaših amandmana usvojiti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kada se steknu potrebni uvjeti za tu točku.